i gospodo, počećemo ponovo. Pozdravljam vas i želim uspeh. Istovremeno, molim sve kolege da na miru obavimo današnji posao konstituisanja sednice.

pogotovo onima koji prvi put ulaze u parlament. Dužni smo da čuvamo dostojanstvo parlamenta. Moramo ga čuvati, pre svega od sebe samih,

tome, apelujem, ako želimo da sačuvamo dostojanstvo, čuvajmo ga u svim vidovima. Mi smo ovde sakupljeni narod, njegovi predstavnici i nosioci njegovog suvereniteta. Nikakva vlast druga ne može biti iznad ove vlasti. Toga moramo biti svesni i poštovati to dostojanstvo.Drugo, poštujmo jedni druge, poštujmo Poslovnik, obraćajmo se predsedavajućem, a ne bilo kom kolegi, pogotovo birajmo reči. Nema te stvari koja se ne može i najfinijim rečima izreći, a da istovremeno ima oštrinu.Potrebna nam je tolerancija, jer se natopilo jako mnogo netolerancije i mržnje, i nije dobro da to, pošto se mi svaki dan nalazimo pred ogledalom naroda, dakle slikamo se,

očuvanju dostojanstva parlamenta, pune tolerancije za napredak ove zemlje. Nadam se da ćete mi pomoći da ovu sednicu obavimo što je moguće čistije, jasnije, bez mnogo zastoja i prekida, a sve ostale strasti ostavimo za neku drugu sednicu.Molim da najpre saslušamo državnu himnu

po jedan najmlađi narodni poslanik sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mesta i generalni sekretar Narodne skupštine, odnosno njegov zamenik.Molim

Ivana Nikolić, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje; Stefana Miladinović, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste Ivica Dačić – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma; Aleksandra Belačić, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka i Miloš Bošković, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste Dosta je bilo – Saša Radulović. Obaveštavam vas da prema podacima kojima raspolaže služba Narodne skupštine, današnjoj sednici prisustvuje 201 narodni narodni poslanik, pa saglasno članu 105. stav 1. Ustava Republike Srbije i članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, postoje uslovi za rad i odlučivanje.Podsećam

Izbor potpredsednika Narodne skupštine;4. Imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine;5. Izbor članova radnih tela Narodne

POSLANIKADozvolite da vas podsetim na odredbe Poslovnika Narodne skupštine, kojima je propisan način i postupak potvrđivanja mandata narodnih poslanika u Narodnoj skupštini (članovi 5. i 6. Poslovnika Narodne skupštine).Narodni stiče pravo i dužnosti u Narodnoj skupštini danom potvrđivanja svog mandata.Potvrđivanje mandata narodnog poslanika vrši se

trojice.Komisija, na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije, utvrđuje da li su podaci iz uverenja o izboru svakog narodnog poslanika istovetni sa podacima iz izveštaja Republičke izborne komisije i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini.Na osnovu izveštaja komisije, predsedavajući na Prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine konstatuje da je Republička izborna komisija podnela izveštaj o sprovedenim izborima i i o tome koja su uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa izveštajem, čime je potvrđen mandat tim narodnim poslanicima.Narodna

i obavljenim konsultacijama, kako sam čuo, predlažem da se u Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, izaberu narodni poslanici:1.

na glasanje predlog za obrazovanje Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.Molim

smo obrazovali Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, molim članove Komisije da odmah održe sednicu u sali I u parteru.Prekidamo rad ovog dela sednice do prijema izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.Sa radom ćemo nastaviti nakon pauze od 30 minuta. Hvala.(Posle Nastavljamo sa radom.Da li su svi dobili Izveštaj Komisije o verifikaciji?

Hvala.Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, zadatak naše Komisije je bio da uporedimo podatke iz 250 uverenja o izboru narodnih poslanika sa odgovarajućim podacima u Izveštaju Republičke narodne komisije o licima kojima su dodeljeni mandati za narodne poslanike.Saglasno tome, Komisija je većinom glasova, sa dva glasa za i jednim glasom protiv, utvrdila da su sa Izveštajem Republičke izborne komisije saglasna svih 250 uverenja o izboru za narodne poslanike. Hvala.

članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika i člana 6. Poslovnika Narodne skupštine, na osnovu izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije

je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima, saglasno članu 101. stav 4. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština je konstituisana.Molim

salu.Dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini pristupimo polaganju

ISTINI I PRAVDI."Molim narodne poslanike da potpišu tekst zakletve i predaju ga zameniku generalnog sekretara gospodinu Branku Marinkoviću preko službe Protokola.Dozvolite

mi da vam poželim uspešan zajednički rad u predstojećem mandatu.Pre nego što nastavimo rad po dnevnom redu, određujem pauzu u trajanju od jednog sata. Hvala.Ovaj

Poslanička grupa Srpska napredna stranka - za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, a za njegovog zamenika

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije (SPS) – za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik dr Ivica Dačić, a za njegovog zamenika narodni poslanik Aleksandar Antić; Poslanička grupa Srpska radikalna stranka – za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik prof. dr Vojislav Šešelj,

Poslanička grupa Demokratska stranka – za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Bojan Pajtić, a za njegovog zamenika narodni poslanik Nataša Vučković; Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije – za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik dr Milorad Mijatović, a za njegovog zamenika narodni poslanik Milena Bićanin; Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) – za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Milan Krkobabić, ne vidim zamenika; Poslanička grupa DVERI – za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Boško Obradović, a za njegovog zamenika narodni poslanik Srđan Nogo; Poslanička grupa Demokratska stranka Srbije – za predsednika poslaničke grupe određena je narodni poslanik dr Sanda Rašković Ivić, a za njenog zamenika narodni poslanik Milan Lapčević; Poslanička grupa Jedinstvena Srbija – za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Dragan Marković, a za njegovog zamenika narodni poslanik Petar Petrović; Poslanička grupa Liberalno-demokratska partija, SDA Sandžaka – za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Čedomir Jovanović, a za njegovog zamenika narodni poslanik Enis Imamović; Poslanička grupa Nova Srbija – za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Velimir Stanojević, a za njegovog zamenika narodni poslanik Dubravka Filipovski; Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara, Partija za demokratsko delovanje – za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Balint Pastor, a za njegovog zamenika narodni poslanik Fatmir Hasani; Poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka – za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Đorđe Komlenski, a za njegovog zamenika narodni poslanik Marijan Rističević; Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka – za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Nenad Čanak, a za njegovog zamenika narodni poslanik Goran Čabradi; Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka – za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Marko Đurišić, a za njegovog zamenika narodni poslanik Miroslav

treba da budu dostavljeni predlozi i da sam dobio jedan predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine.Predlog vam je dostavljen.Kao što ste videli, za predsednika Narodne skupštine predložena je narodna poslanica Maja Gojković, izabrana sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – Srbija pobeđuje.Podsećam da, prema članu 9. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, predstavnik predlagača može da obrazloži predlog.Da

poslanici, Poslanička grupa SNS, Socijaldemokratske partije Srbije, Partije ujedinjenih penzionera Srbije, Saveza vojvođanskih Mađara, Nove Srbije, Pokreta socijalista, Narodne seljačke stranke i Ujedinjene seljačke stranke za predsednika Narodne skupštine predložila je gospođu Maju Gojković, koja je tu funkciju obavljala i u sazivu Narodne skupštine koji je izabran 2014. godine.Mi smatramo da je gospođa Maja Gojković na kvalitetan način obavljala jednu od najvažnijih funkcija u državi, funkciju predsednika odnosno predsednice Narodne skupštine. Smatramo da je u vreme dok je ona bila predsednik Narodne skupštine, Narodna skupština donela veoma značajne zakone koji su u svim oblastima društvenog života unapredili život građana Republike Srbije.Ono što je važno da se naglasi, mislim da je gospođa Maja Gojković načinom na koji je vodila sednice Narodne skupštine upristojila u velikoj meri rad Narodne skupštine, da je ovom najvišem predstavničkom domu u Republici Srbiji vratila dostojanstvo i

najmanje tri zadatka. Njen prvi zadatak i zadatak svih nas koji budemo glasali za njen izbor biće da stvorimo takav zakonski okvir u Republici Srbiji koji će nam omogućiti da u naredne četiri godine nastavimo sa politikom krupnih reformi u svim oblastima društvenog života i da u naredne četiri godine srpsko društvo u pravnom, političkom, ekonomskom kulturnom smislu formatiramo na taj način da Srbija 2020. godine bude jedna normalna, pristojna zemlja, zemlja u kojoj će biti mnogo više radnih mesta, zemlja u kojoj će biti mnogo više investicija, zemlja u kojoj ćemo imati kvalitetnije obrazovanje, kvalitetniji zdravstveni sistem, bolje pravosuđe. Dakle, jedna zemlja koja će biti bolja nego što je sada, kao što je i sada Srbija bolja nego u onome trenutku kada ju je preuzela Srpska napredna stranka.Drugi zadatak predsednice Narodne skupštine i skupštinske većine biće da donosimo takve zakone koji će da unaprede pravni poredak Republike Srbije, da još više akcenat stavimo na vladavinu prava, na jednu beskompromisnu borbu protiv kriminala i korupcije. Nažalost, Srbija je od 2000. godine, bila poprište neviđenog kriminala, neviđene korupcije, loše privatizacije i sve je to ostavilo traga, pre svega po srpsku ekonomiju.Njen posao i posao svih nas koji je podržavamo, biće da donosimo i takve zakone koji će nam omogućiti da Srbija već u narednoj godini ima

politika koju vodi Aleksandar Vučić, već je dala svoje rezultate. Građani su na izborima te rezultate prepoznali i mi želimo da se sa takvom politikom nastavi.Vlada nastavi.Vlada RS koja će biti formirana u narednim danima, imaće u parlamentarnoj većini saveznika da reformišemo i našu ekonomiju, dalje da je reformišemo i da Srbija bude zaista i ekonomski lider na Balkanu u naredne četiri godine.Treći zadatak, veoma bitan predsednice Narodne skupštine i skupštinske većine, biće da obezbedimo da Srbija i dalje bude država koja je politički stabilna. Mi ne želimo da se na ulicama Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Subotice, bilo kog grada i opštine u Srbiji, dešava ono što se danas, na žalost, dešava u Skoplju, u Banja Luci, u Podgorici, dakle, želimo mir u zemlji. Želimo da se sve naše političke razmirice rešavaju političkim dijalogom ovde, u parlamentu, a ne na ulici. Kad god su se problemi politički rešavali na ulici, onda se ni jedan problem nije rešio, nego su se stvarali dodatni problemi.Za razliku od nekih političkih stranaka koje su svojevremeno najavljivale da će, ako one ne pobede na izborima, u Srbiji da zavlada ukrajinski scenario, gospođa Maja Gojković, Poslanička grupa SNS, Vlada RS, učiniće sve da u Srbiji ne bude ni ukrajinskog ni makedonskog ni crnogorskog ni bilo kog drugog scenarija koji će da dovodi u pitanje političku stabilnost zemlje, bezbednost građana, imovine i privrede.Dakle, želimo punu političku stabilnost Republike Srbije, političku stabilnost Republike Srbije, Želimo da Republike Srbije u naredne četiri godine, onoliko naravno koliko to stoji do narodne skupštine kao državnog organa koji pre svega donosi zakone, nastavi sa vođenjem takve politike koja će nam omogućiti da srpsko društvo napravimo takvim da u naredne četiri godine ispunimo sve standarde koji su neophodni da postanemo punopravni član EU, a sa druge a sa druge strane da zadržimo najbolje moguće odnose sa Ruskom Federacijom, sa Kinom i sa svim drugim strateškim partnerima Srbije u svetu.Srbija svetu.Srbija nikada i ni pod kakvim pritiscima neće uvodi sankcije Ruskoj federaciji i nećemo prekidati dobre odnose političke, ekonomske i svake druge sa našim prijateljima u svetu. Pokazali smo da može da se vodi jedna izbalansirana, jedna mudra, jedna racionalna politika, politika u kojoj nema mesta za previše emocija, ali u kojoj itekako ima mesta za interese građana Republike Srbije.Duboko smo uvereni da je naš ekonomski interes, da je naš bezbednosni interes, da je naš politički interes da budemo deo EU. Naravno, da li ćemo mi biti deo EU to ne zavisi samo od Republike Srbije, to dobrim delom zavisi od situacije koja bude u EU. Ako ste Ako ste mogli da primetite, predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić, ministri u Vladi Republike Srbije, narodni poslanici, nismo dizali veliku halabuku oko toga zašto nam Hrvatska blokira otvaranje pregovaračkih poglavlja 23. Mi smo time pokazali jasnu poruku Briselu i zemljama članicama EU, želimo da postanemo deo EU, ali ne želimo nikoga da molimo da milost.Ne tražimo bilo kakvu milostinju, ako hoćete otvorite poglavlja, ako nećete ne morate da ih otvarate, mi smo učinili ono što je do nas da se poglavlja otvore, zato što je u našem interesu, a ne u interesu Nemaca, Engleza, Italijana ili Francuza da imamo bolje pravosuđe, da imamo sudske postupke koji se brže završavaju, da imamo građane Republike Srbije koji mnogo lakše, racionalnije mogu da dolaze do pravde nego što je to sada bio slučaj. U našem je interesu da dodatno unapredimo ljudska i manjinska prava.U tom smislu SNS i poslaničkoj grupi, Vladi Republike Srbije savest je potpuno čista. Zbog toga nismo reagovali ni kada su Hrvati rekli da nam blokiraju pregovore, niti smo sa oduševljenjem dočekali da odblokiraju te pregovore. Mi činimo ono što mislimo da je dobro za građane Republike Srbije, a svako drugi pa i zemlje članice EU neka postupaju onako kako misle da je za njih najbolje.Sa druge strane, duboko smo svesni činjenice da u Rusiji, u Kini imamo iskrene prijatelje, partnere i na političkom i na ekonomskom i na bezbednosnom planu i nema te sile koja će nas naterati da sa tim zemljama prekinemo dobre i prijateljske odnose.Dakle, odnose.Dakle, pokazali smo da može da se vodi jedna politika koja je racionalna kada je u pitanju spoljna politika i koja je u interesu svih građana RS. Pokazali smo da može da se vodi ona politika koja je Srbiji u 19. veku omogućila da bude samostalna i nezavisna država. Pokazali smo da u sukobu velikih sila ne moramo mi biti ti koji uvek izvučemo deblji kraj. Pokazali smo da smo razumeli da ne zavisi od Srbije i nas Srba sudbina sveta i da ne zavisi od nas sudbina svetske politike, ali da isključivo od nas zavisi sudbina Srbije i njenih građana.Dakle, pokazali smo da može da se vodi jedna drugačija politika.

kao što smatramo da nije realna ona politika koja kaže treba prekinuti sve razgovore, svaki dijalog sa EU, obustavi sve moguće odnose sa EU i okrenuti se isključivo saveznicima na istoku. Srbija hoće da ima saveznike i na zapadu i na istoku i mislimo da je ta politika najbolja za građane Republike Srbije.Ono što hoću da kažem to je i o samom kandidatu. Gospođa Maja Gojković je u svojoj dugogodišnjoj karijeri pokazala da je vrstan pravnik, da je odličan advokat, da je jedna od retkih žena na srpskoj političkoj sceni koja ima ogromno političko iskustvo. U političkom životu Srbije je prisutna od 1990. godine,

predsednik Narodne skupštine Republike Srbije i to uspešan predsednik. Mislim najbolji koji je Srbija imala od obnavljanja višestranačkog sistema 1990. godine.Koristim ovu priliku da kažem da će poslanička grupa SNS danas da podnese predlog za formiranje anketnog odbora koji treba da ispita sve činjenice i okolnosti vezane za događaje koji su se desili posle zatvaranja biračkih mesta 24. aprila 2016. godine.Hoćemo da ispitamo sve okolnosti, činjenice, pritiske, političke faktore bez obzira odakle dolaze koji su omogućili da najmanje jedna izborna lista uđe u Narodnu skupštinu Republike Srbije tako što su se svi živi udružili ne bi li ta lista ušla u parlament.Da mi je neko rekao da će na istoj bini da stoje Bojan Pajtić, Saša Radulović, Sanda Rašković Ivić, Boško Obradović, u pozadini pripadnici LGBT populacije, rekao bih da to nije moguće. Pokazalo se da je to i te kako moguće.Da mi je neko rekao da je moguće upasti u RIK, vikati sa galerije

Hoćemo da ispitamo sve događaje koji su se desili nakon zatvaranja biračkih mesta. Da vidimo kako je moguće da se udruže oni koji su deklarativno levičari sa onima koji su izvorno, ideološki, politički u suštini „ljotićevci“. Da vidimo kako je moguće spojiti levicu i ekstremnu desnicu zbog jednog jedinog političkog interesa, a to je da se uđe u Narodnu skupštinu Republike Srbije na silu Boga.Dakle, ne moraju oni koji su tukli žene, pretili im, vikali, galamili da podnose bilo kakav predlog za formiranje anketnog odbora. To će umesto njih da uradi SNS i to već danas i to već danas i tražićemo da se ispitaju sve činjenice i okolnosti koje su omogućile da najmanje, kažem, jedna izborna lista Dveri-DSS uđe u Narodnu skupštinu Republike Srbije očigledno protivno volji građana Republike Srbije.Mislimo Srbije.Mislimo da je kandidat za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, gospođa Maja Gojković najbolji mogući kandidat. Ona je to pokazala i u proteklom mandatu. Nju očekuju u naredne četiri godine veliki izazovi, teški poslovi i teški zadaci, ali sam ubeđen da će ona svim tim zadacima i svim tim izazovima uspešno da odgovori.Što se tiče nas iz SNS, u nama će imati iskrene prijatelje i kolege, a ja pozivam i sve druge narodne poslanike da glasaju za izbor gospođe Maje Gojković za predsednika Narodne skupštine.(Milan

Moram da kažem da bih više voleo da je predlagač govorio mnogo više o kandidatkinji, imao je šta da kaže, umesto o političkim, opštim temama koje nemaju veze direktne sa predloženom temom, ali nisam želeo da koristim ovo pravo. Samo da konstatujemo da se držimo ipak dnevnog reda. Mi sada biramo predsednicu i red je da o njoj razgovaramo, a o svim ostalim stvarima ima vremena, pa ćemo razgovarati, praviti anketne odbore i sve ostalo, voditi kampanje.(Milan pre otvaranja pretresa, podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Isto tako da dodam

predlogu može odlučivati pod uslovom da sednici prisustvuje najmanje 126 poslanika, a sada ih ima 225. Prema tome, moguće je taj predlog, ako ga ima, da ga čujemo.Ako nema, onda molim poslanike, ukoliko to već nisu učinili, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Prvi

mi srpski radikali ne sporimo pravo parlamentarnoj većini da predloži kandidata za predsednika Narodne skupštine i u parlamentarnim demokratijama to je nešto sasvim uobičajeno.Mi ćemo kao opoziciona stranka glasati protiv, ali ćemo glasati za celi paket kojim se predlažu kandidati za potpredsednike Narodne skupštine, jer je takav dogovor postignut na sastanku šefova poslaničkih grupa.Ono o čemu ovde želim da govorim je odnos izvršne vlasti prema zakonodavnoj povodom ovog pitanja, ono što smo čuli u obrazloženju predloga, što je neodrživo sa aspekta osnovnih principa parlamentarne demokratije i onome što mi moramo da očekujemo od novog predsednika Narodne skupštine, pa makar bile veoma male šanse da se to postigne.Izvršnu vlast jednom zauvek treba naučiti da Narodna skupština nije njen sledbenik

i da se ne zna da li ih oštrije kritikuju poslanici opozicije ili poslanici vladajuće većine, a na kraju kada se iskristališe na osnovu rasprave neki osnovni stav da se poslanici opredeljuju glasanjem. To je u demokratiji suština položaja zakonodavne vlasti u pravnom poretku.Nažalost, mi nismo to imali u proteklih 25 godina od kada je obnovljen višepartijski sistem u Srbiji, ali nije u tome problem što to nismo imali. Kada bi se bar mogao osetiti neki pomak napred od jedne do druge faze.Naš je problem što smo mi neprekidno nazadovali. Mi smo najdemokratskiji sastav Narodne skupštine imali posle izbora 1991. godine. Tamo nije bilo nikakvih ograničenja za narodne poslanike. Samo izuzetno se moglo ograničiti vreme trajanja diskusije. Inače, u redovnoj proceduri poslanici su govorili koliko su želeli, pa kada se završi rasprava, kada se poslanici jave prvi put postavi se pitanje - ko se javlja drugi put?Kaže se – uštedi se u vremenu. Šta nam znači vreme. Mi smo ovde da budemo danonoćno. Ako se ne može na vreme nešto postići, radi se i danju i noću, ali ne po cenu uskraćivanja prava narodnih poslanika.U tom periodu nismo imali ovakav oblik kažnjavanja narodnih poslanika kakav sada postoji. Ovo je stravično. Može narodni poslanik da se kazni opomenom, može da se isključi sa sednice ako prevaziđe svaku meru u kršenju discipline, ali to je sve.Da organ zakonodavne vlasti novčano kažnjava članove te vlasti, članove tog organa, to je nepodnošljivo, jer uvek onaj koji kažnjava, to je parlamentarna većina – a, Nemanjina,

Imao sam priliku da 12 godina sa distance posmatram razvoj srpskog parlamentarizma, i to je možda povoljna okolnost, pošto sam mogao objektivno tome da pristupim, bez strasti. Ovde časništvo Narodne skupštine, predsednik i potpredsednici, služe za uterivanje straha među opozicione poslanike. Dođu ministri, pa čitaju lekcije opozicionim poslanicima, pa se svađaju sa njima, umesto da sede pognute glave i da oni prolaze kroz verbalno maltretiranje od strane, pre svega, opozicije, ali zašto da ne i od poslanika vladajuće većine.Ovo može izgledati smešno nekome ko ne razume šta je demokratija, ko ne razume smisao parlamentarne demokratije i pogotovo onome ko ne zna šta je to princip podele vlasti i koje su njegove praktične konsekvence. Kod nas zapravo postoji jedna izvitoperena varijanta jedinstva vlasti pod prizmom njene podele i ovde postoji težnja da sva vlast bude jedinstvena pod kapom izvršne vlasti.Mi smo slušali skupštinske funkcionere i predsednike i potpredsednike kako se u izjavama za medije hvale koliko je Narodna skupština bila uspešna, jer je izglasala toliko i toliko zakona. Stani malo, su to bili, pre svega zakoni koje je podnosila Vlada ili zakonodavna inicijativa poslaničkih grupa i grupa poslanika, nezavisno od poslaničkih grupa? Kada pogledamo, vidimo da je skoro isključivo Vlada inicijator donošenja zakona, a Skupština je protočni bojler. I hvali se predsednik Narodne skupštine - doneli smo 30 zakona, 40, 50, ove godine 100 zakona. Imali smo to na primeru predsednika Narodne skupštine iz mnogih stranaka ovde prilike da vidimo, ali to je sve bilo na uštrb demokratije.Uspešna je Narodna skupština koja više obori zakonskih projekata izvršne vlasti, pa ih vrati na doradu, pa očita lekciju, pa istupe i opozicioni poslanici i kažu - nije vam ovo dobro, vraćajte na doradu. Nije zadatak poslanika vladajuće većine da prihvate sve

je nastupio jedan sumrak svesti o važnosti i vrednosti parlamentarne demokratije možda najviše pokazuje zalaganje da se menja Ustav i kao prvi razlog promene Ustava da se smanji broj narodnih poslanika, i to čelnici izvršne vlasti traže da se u tom pravcu menja Ustav. Onda bismo došli u situaciju da se prepolovi broj poslanika ili svede na 150, da glavno zakonodavno telo ima manje članova nego izvršna vlast, jer u članove izvršne vlasti moramo ubrojati sve inokosne organe u državnoj upravi, i ministre i šefove agencija i načelnika generalštaba i ove i one. Zakonodavna vlast mora biti maksimalno reprezentativna.U

U našem slučaju samo poslanici opozicije sa strepnjom dolaze na sednicu. Neko će im čitati lekciju zbog ovoga, nekome su se nasmejali, pa ih novčano kazni, nekome nije bilo po volji što se ovako ili onako izrazio, pa ga novčano kazni. Sramota je kada neko ko je prvi među jednakima, a predsednik Narodne skupštine je prvi među jednakima, novčano kazni svog kolegu. Kakva je to demokratija, jel to vladavina prava? I što je još gore, odredbom nekom Poslovničkom se stavi da se taj novac koristi u humanitarne svrhe. Teško onome ko pokušava neku korist od takvog novca da postigne. To je proklet novac, to treba da se zna, i to se nikada ne koristi za takve svrhe, jer je ponižavajuće i onome kome se taj novac upućuje.Ovde imamo praksu da se zakoni prvo raspravljaju, pa se rasprava vodi po amandmanima, pa se određuje dan za glasanje. Zašto je to tako? Zato što vladajuća većina nije disciplinovana. Vladajuća većina mora na svakoj sednici Narodne skupštine da obezbeđuje većinu i da u svakom momentu ima tu većinu na raspolaganju, jer kada se vodi generalna debata, odnosno rasprava u načelu, pa se prođe kroz amandmane, pa se čeka nedelju ili 10 dana da se glasa, ko je u stanju da zapamti sve te amandmane? To se mora vratiti na ono što smo nekada imali, da se glasa amandman po amandman, a ko ne može da izdrži neka podnese ostavku na funkciju narodnog poslanika. To mora da se izdrži, nije Narodna skupština za kljaste i sakate, nego za one koji mogu fizički izdržati rad u njoj. I ko ne može, ne može.Dalje, ovde imamo praksu da se vrednost poslanika meri po tome koliko puta se javljao za reč, što je glupost, pa, da li je došao na sednicu. Vlast uteruje disciplinu nad opozicijom, što zahteva da svi opozicioni poslanici moraju da dođu na sednicu. Ne moraju, moraju svi iz vladajuće većine, a kada opozicioni poslanik ne dođe i to je politički stav i kada opozicioni poslanik ćuti i to je politički stav i to se mora poštovati.U našim medijima, evo nekoliko godina već, s vremena na vreme, vodi se kampanja protiv narodnih poslanika. Te oni su ovakvi, te oni su onakvi, te ne rade ništa. Nije tačno, svaki radi, i onaj koji sedi na sednici, ćuti i razmišlja i taj radi i možda najviše radi, a nije na vladajućoj većini da procenjuje ko više, a ko manje radi. Dakle, u te se stvari ne mešajte. Narod će videti ko je aktivan u skupštini, a ko nije i prema tome se opredeliti na sledećim izborima.Zamislite sada da smanjite broj poslanika na 125 kakve bi posledice bile. Formalizovao bi se rad Narodne skupštine. A zašto na 125? Hajde da smanjimo na 10, pa ako su naprednjaci dobili 50%, njih pet i ostale partije pet. Ili, da bude svega šest poslanika, njihov da ima pet glasova, a ostali po Onda se najviše uštedi. Nemojte štedeti na Narodnoj skupštini, Narodna skupština troši najmanje stavke u budžetu, a trebala bi, u principu, da troši kao izvršna vlast, u idealnom nekom srazmeru, naravno, to niko nije dostigao, niti je moguće u sadašnjim uslovima.Vi se ugledate na neke evropske zemlje koje su uvele „Bič Božiji“ nad narodnim poslanicima. Pa, ograničavaju diskusiju, pa imate u Savetu Evrope pet minuta, pa jednom možete u tri meseca da dobijete pravo na reč itd. To je formalizacija demokratije. To je nastupanje globalizama u parlamentarnoj sferi. Osnovna je suština osloboditi narodnog poslanika.Ako se oslobodi narodni poslanik, doći će onda i do zloupotrebe slobode, ali ona će biti privremena. Nadmetaćemo se ovde mesec dana ko će duže govoriti, imali smo te slučajeve ranije, pa ćemo se umoriti od toga, pa ćemo se svesti na ono što je normalan govor. Ne može predsedavajući svakog momenta da upada u reč i kaže – vratite se na temu, i da sam procenjuje je li nešto u skladu s temom ili nije. Pazite, ozbiljni ljudi su u stanju da održe i pametne govore, ali je teško nekom prosečnom čoveku zaključiti je li to u skladu sa temom ili nije. Pustite ga da govori, ako je njegovo pravo da govori.Imali smo slučajeve u italijanskoj demokratiji da su radikalski poslanici, ali to su bili levi radikali, setiće se njih gospodin Mićunović, tamo negde sedamdesetih godina, kad bi hteli da opstruišu donošenje nekog zakona, smenjivali su se danju i noću za govornicom dok nisu popadali u nesvest, pa je neki donosio „Kapital“ Karla Marksa da čita, pa je neki donosio telefonski imenik, a neki je donosio Bibliju. Da li se sećate toga? E, to je demokratija. A vi koji vam se ne sviđa, trpite. Trpite dok oni ne popadaju u nesvest.(Ljubiša ovo je tiranija većine. Nema tiranije manjine u demokratiji. Tiranija manjine je u autokratiji, u diktaturi. U demokratiji je moguća tiranija većine i mi tu tiraniju većine smo u prilici da gledamo svakodnevno i treba joj stati u kraj. Kako ćemo joj stati u kraj? Tako što će se liberalizovati atmosfera u Narodnoj skupštini.Ja nisam verovao, znate, nekada ranije u žaru političke borbe i ne primetim mnoge stvari koje su se dešavale, ali kad se to kad se to sa distance posmatra nekada deluje stravično. Ne sme predsednik Narodne skupštine da se naljuti na nekoga, ne sme da pokaže srdžbu, ne sme da pokaže mržnju. Ne sme ni ministar. Ko to može? To mogu pre svega poslanici opozicije. Pa, može se tolerisati i poslanicima parlamentarne većine, ali onima koji predsedavaju to se ne sme tolerisati. Ni ministrima se ne sme tolerisati. Ne sme ministar ovde da sedne i da se ruga bilo kom narodnom poslaniku, da ga vuče za uši u figurativnom smislu.Dakle, to je nešto o čemu moramo da razmislimo. Naravno, pred nama su dve mogućnosti – da se nastavi po starome i da se parlamentarna većina hvali kako je uspešna, jer je kroz protočni bojler prošlo toliko i toliko litara zakona za kratko vreme, pa su prošli ovakvi evropski, ovakvi, onakvi zakoni itd. To parlamentarnu demokratiju ne interesuje. Parlamentarnu demokratiju interesuje da li je svako imao pravo da se izjasni o tom zakonskom projektu i iznese svoje mišljenje. U tom slučaju neodrživo je i ovo da se deli vreme na poslaničke grupe. I to je formalizovanje rada Narodne skupštine. I nema svaki poslanik pravo da govori, a kaže se – on predstavlja narod. Ako se smanji broj poslanika na 125, onda će prirodni cenzus za pripadnike nacionalnih manjina biti dvostruko veći.Imam veći.Imam još dva minuta, gospodine Mićunoviću, pratim, ne brinite ništa.Dakle, povećava se prirodni cenzus. Onda ćemo imati po tom novom prirodnom cenzusu samo Mađare u Narodnoj skupštini, neće biti muslimana, neće biti ni Slovaka. Sad imamo još Slovake i muslimane muslimane i Albance. Ni Albanaca neće biti ako bude povećan prirodni cenzus. Je li to nekome u interesu? Ili ćemo i tu stvar formalizovati, pa reći – evo, oni imaju zagarantovano pravo na određen broj mesta? E, onda to nije demokratija. Pozitivna diskriminacija je uvek na uštrb demokratije. Prirodni cenzus je nešto što nije na uštrb demokratije, jer se kaže – ima pravo na toliko, pa nek pokuša da osvoji toliko. Ako ne osvoji, onda nema pravo na toliko.Ili ćemo imati jedan liberalni pristup u kome ćemo se rukovoditi umnim načelima i u kojima će to sprovoditi sprovoditi umni ljudi, ili ćemo opet imati okršaje. Nama nije stalo do velikih okršaja, spremni smo uvek za okršaje i to vam iskreno kažem, mi smo ovde da izvršavamo volju svog naroda, pogotovo onih koji su za nas glasali na izborima i ono što od nas očekuju. Mi ćemo to i da radimo uspešno, na ovaj ili na onaj način, ali želimo da ova Narodna skupština jednom promeni svoju suštinsku ulogu u društvu, da uspostavi u punoj meri princip podele vlasti i da se postavi iznad izvršne vlasti, a ne ovako da se predstavnik vladajuće većine poziva na mišljenje premijera. To nemate u modernim parlamentarnim demokratijama. Hvala.

diskusija je danas prilično široka i očigledno pokazuje želju svih nas da se posle ove pauze vratimo parlamentarnom radu i diskusiji, i to je dobro. Nadam se da će ovaj mandat obeležiti živa parlamentarna diskusija, rasprava, iznošenje različitih stavova, ali na kraju i donošenje odluka koje će biti u korist građana Republike Srbije.Pre dve godine kada je konstituisan parlament i kada je sadašnji kandidat bila birana za predsednicu parlamenta, naša poslanička grupa bila je uzdržana.

Mi nismo bili spremni da glasamo za, iako smo kao i danas, priznajemo naravno potpuno pravo listi koja je dobila najveći broj mandata da predloži predsednika parlamenta kao i pre dve godine, želeli da vidimo odnos predsednice u te dve godine na koji način će ona ostvariti ulogu koju po nama prvi među jednakima koji sedi na mestu predsednika parlamenta treba da ima. Da pre svega vodi računa o manjini u parlamentu, jer se o onim pravima manjine i ostvarenju tih prava može govoriti o demokratičnosti parlamenta ili

Prečesto je predsednica i predsedništvo parlamenta vodilo računa o tome kako da zaštiti Vladu i izvršnu vlast, a ne kako da ojača parlament i zakonodavnu vlast.

jedina tačka iz obrazloženja koje je dato prilikom predlaganja predlagača o kojoj bih diskutovao, to je potreba da se u Srbiji ostvari mir i politička stabilnost. Tu se apsolutno slažem i zato pozivam buduću predsednicu parlamenta i njene kolege potpredsednike koji će biti danas izabrani, glasaćemo za taj predlog, zato što je to dogovor koji smo napravili na sastanku šefova poslaničkih grupa, da vode računa o tome da sve razlike u mišljenjima koje postoje u Srbiji pokazujemo ovde i artikulišemo sva naša neslaganja kroz diskusiju koja se vodi u parlamentu.Slažem se da nema potrebe da se pravda i pravo traže na ulicama gradova u Srbiji, ali za to je, naravno, najodgovornija većina, a u slučaju parlamenta i predsednik parlamenta i oni koji kreiraju tu atmosferu u kojoj ćemo raditi ovde u narednom periodu.U prethodne dve godine, kao jedan mali primer na koji način nije ostvarena kontrolna uloga parlamenta, navešću da je upravo činjenjem predsednice parlamenta izbegavano da Vlada dolazi, onako kako Poslovnik sada kaže, jednom mesečno u parlament i odgovara na pitanja poslanika. To je urađeno svega tri puta za nešto više od dve godine. Razni načini su smišljani kako bi se to onemogućilo, onemogućilo poslanicima pre svega opozicije da kažu šta imaju o tome i šta misle o radu Vlade. Voleli bi da se iznenadimo, prošli put smo odlukom da ne glasamo protiv hteli da vidimo na koji način će se voditi parlament, danas ćemo biti protiv, ali bih ja lično voleo da budem iznenađen i da se desi promena, da se više uvažavaju stavovi, pre svega prava poslanika opozicije i da kritikuju Vladu, jer ako parlament nije to mesto gde se Vlada kritikuje slobodno, bez straha od neke kazne, onda nećemo imati mir i stabilnost na ulicama gradova Srbije.Pošto je ovde bila najavljena od strane vladajuće većine jedna inicijativa koja treba da da odgovore na pitanje regularnosti izbora koje je bilo postavljeno u noći kada su izbori završeni i u danima posle toga, mi ćemo to podržati, naravno, želimo da se dobiju odgovori na sva ta pitanja, ali ćemo tražiti isto tako anketni odbor koji treba da utvrdi na koji način su državni organi iste te noći kada su završeni izbori postupali kada je na jednom delu teritorije Srbije država Srbija prestala da postoji jer država, između ostalog, po definiciji je jedina koja ima monopol nad silom. U toj noći, na nekoliko sati država se u ime neidentifikovane grupe ljudi odrekla tog monopola. Danas, mesec i po dana kasnije, nemamo odgovor ko su ti ljudi, ko ih je tamo poslao, sa kojim ciljem.Mi ćemo tražiti anketni odbor koji bi se bavio dobijanjem odgovora na ta pitanja. Evo, nadam se da će vladajuća većina naći za shodno da se i taj odbor formira i da o tome ovde dobijemo odgovor. Dok građani Srbije ne dobiju odgovor na sva pitanja i nemaju mogućnost da dobiju na sva pitanja odgovore ovde u parlamentu, oni će ih tražiti na nekom drugom mestu. Zato je naša odgovornost velika, da se tenzije u srpskom društvu artikulišu u ovom parlamentu, da mi budemo ti koji ćemo raspravljati, koji ćemo se možda nekad i posvađati, ali da se ta rasprava vodi ovde, tome parlament i služi.Svoj doprinos, kao i prethodne dve godine, daćemo konstruktivnom raspravom koja je, po našem mišljenju, uvek bila u okviru granica Poslovnika. I mi se slažemo da je Poslovnik potrebno menjati, da je potrebno ojačati, kažem ponovo, pre svega kontrolnu ulogu parlamenta. Nadam se da će vladajuća većina i predsednica parlamenta, ukoliko bude izabrana, biti na tom zadatku i da ćemo u ove četiri godine, ili koliko već budemo imali vremena u ovom mandatu, neke stvari promeniti kako bi učinili nešto na pitanju razvoja srpske demokratije. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, želim da se osvrnem samo na nekoliko primedbi koje su ovde iznete. drago mi je što kritika nije išla ad personam, to znači da smo ipak podigli nivo političke kulture u parlamentu i da smo debatovali o principijelnim stvarima, što mislim da je dobro. Doduše, ja se sa nekim konstatacijama ne slažem.Što se tiče onoga što je rekao gospodin Šešelj, ne postoji, bar koliko ja znam, ni jedan parlament u kome ministri strepe od svoje parlamentarne većine. Ima jedna lepa knjiga gde je predgovor bolji od same sadržine knjige. Britanski politički teoretičar Sidni Lo je napisao knjigu „Engleski parlamentarizam“. Ta knjiga je objavljena u srpskom prevodu u Beogradu 1929. godine, a predgovor toj knjizi je napisao najveći srpski teoretičar javnog prava Slobodan Jovanović. Onda je on, čovek, u svom stilu, beogradskim pravničkim stilom, objasnio zašto princip u svim parlamentarnim demokratijama. Kaže – zato što je ista partija zastupljena i u parlamentu i u Vladi, samo u parlamentu svojim redovima, a u Vladi svojim đeneralima. Kao što je u vojsci, običan vojnik ne komanduje oficiru, tako ni u političkom životu onaj ko je politički iznad ne sluša naređenja onog ko je ispod njega. Ne vidim da je tu bilo šta loše u modelu parlamentarne demokratija koji postoji u Srbiji.Na kraju krajeva, kada pogledate istorijat srpske demokratije od 1990. godine pa do danas, nisam primetio da su narodni poslanici koji su u tom trenutku bili u većini nešto mnogo napadali Vladu. Menjale su se vlade, menjali su se sastavi poslaničke većine, ali uvek je stranka koja je pobedila na izborima gledala da ima isti politički kurs i u Narodnoj skupštini i u Vladi. Pitanje je šta bi bilo sa državom kada bi mi sada apriori kritikovali sve što dolazi iz Vlade Republike Srbije i kada bi ceo parlament bio kontrolno telo u odnosu na Vladu i kada bismo svi mi bili protiv Vlade. Izvinite, neko u demokratiji mora da bude i za Vladu. Mi iz SNS smo ponosni na to što podržavamo Vladu Republike Srbije.Građani Srbije.Građani Srbije su prepoznali, uprkos teškim merama koje je Vlada Srbije morala da preduzme, da su te mere bile blagotvorne pre svega za njih i za srpsku ekonomiju. Slažem se da opozicija treba da kritikuje, ali dopustite nama koji smo glasali ili koji ćemo glasati za Vladu, da tu Vladu podržavamo i da ta Vlada ima u nama političke saveznike. Nemam ništa protiv i ako vi mislite da srpski parlamentarizam treba da izgleda drugačije. Ja mislim da izgleda onako kako izgleda u skoro svim državama koje poznaju taj politički sistem.Što se tiče onoga što je rekao gospodin Đurišić, od toga da je Vlada navodno bežala da ne dođe u Narodnu skupštinu, mislim da ne postoji predsednik Vlade Republike Srbije koji je više proveo vremena u Narodnoj skupštini Republike Srbije od Aleksandra Vučića, mislili vi o Aleksandru Vučiću ovo ili ono. Svaki budžet je obrazlagao Aleksandar Vučić. Pred svaki budžet ste rekli – budžet je katastrofalan, budžet je loš, uskraćuju se prava penzionerima, radnicima, poljoprivrednicima, studentima, nema dovoljno para itd, ne sme Vučić da dođe u Skupštinu. Čovek je dolazio.Jel se sećate projekta „Beograd na vodi“? Te ovakav je, te onakav je, te žute patke, te neko uzeo pare, te nije bilo tendera, te je namešten tender itd, ne sme Vučić da dođe u Narodnu skupštinu. Čovek je došao u Narodnu skupštinu, obrazlagao zakon koji je omogućio realizaciju projekta „Beograd na vodi“. Vi konstantno, to moram da vam kažem, obmanjujete javnost time što kažete da je Vlada obavezna da dolazi da odgovara na vaša pitanja svakog poslednjeg četvrtka u mesecu. Da, ali pod uslovom da Skupština tog četvrtka radi.I, I, to se vi što se smejete, napisali u vašem Poslovniku. Jako je smešno. Jeste, gospođo Čomić jako je smešno, ali to ste napisali vi u vašem Poslovniku, a ne ja.A što se tiče kažnjavanja narodnih poslanika, što se tiče kažnjavanja narodnih poslanika, pa dobro promenićemo Poslovnik, polako ne možemo sve odjedanput, mnogo ste korova ostavili iza sebe ne možemo sve da iskorenimo za dve godine.Što se tiče kažnjavanja narodnih poslanika, ja mogu da kažem možda sam subjektivan, ako je iko bio tolerantan prema narodnim poslanicima u prošlom sazivu

izgovarali najteže moguće uvrede – bitango, đubre, stoko, itd. Koliko je od vas dobilo novčanu kaznu? Od Igora Bečića sam ja dobio novčanu kaznu i nemam problem sa tim, a vi se zapitajte, vi koji danas pričate o kažnjavanju narodnih poslanika koji ste do 2012. godine bili vlast u ovoj zemlji, vi koji ste vedrili i oblačili i u Vojvodini i na nivou Srbije i u svim jedinicama lokalne samouprave, nije i Šešelj do 2012. dakle koliko je novčanih kazni izrečeno kada je sednicom Narodne skupštine predsedavala gospođa iz vaših redova? Pa, ja sam lično novčano kažnjen sa više brat-bratu 3.500 evra. Nisam mogao ovde da zucnem, čim pritisnem dugme dobio sam kaznu. Kad se to desilo nekome od vas? Nikad. Ovde ste izgovarali najgore moguće uvrede, čovek vam je izricao novčanu kaznu i povlačio opomenu. Ja ne znam da li je izrečeno dve, tri, pet u vrh glave novčanih kazni.Dakle, niste vi trpeli bilo kakav teror, ovde ako je neko trpeo teror, trpeli su poslanici većine, ali smo ga istrpeli do kraja. I građani su na kraju krajeva, vi zaboravljate da su 24. aprila bili izbori u Srbiji, narod je rekao svoje. Možete vi da mislite o nama šta god hoćete, narod je svoje rekao i dobili ste onoliko mandata koliko je narod mislio da zaslužujete da dobijete, a vi sad možete da puknete, ali je to tako.Dakle, gospodine Mićunoviću imao sam samo potrebu ovo da kažem, možda niste u formi, ali samo da vas podsetim, ja kao ovlašćeni predstavnik predlagača mogu da dobijem reč kad god to zatražim. Čisto da znate. Ja vas molim da debata ne izlazi iz okvira teme, inače nećemo moći da izaberemo predsednicu, pa bi to bilo u skladu sa vašim interesom da skratite ove debate da to ne bi bilo.A sada dajem

Postoji jedan zakon za koga apsolutno moraju da glasaju svi poslanici vladajuće većine i potom zakonu se uvek vrši diferencijacija u Narodnoj skupštini i odmah se sagledava da li postoji vladajuća većina ili ne. I na usvajanje tog zakona redovno predstavlja način obaranja Vlade, mada to kod nas u našem Ustavu nije tako detaljno izvedeno. To je Zakon o budžetu.Obaveza budžetu.Obaveza je da vladajuća većina glasa za Zakon o budžetu i ni za jedan drugi. Imate slučaj vrlo razvijene nemačke demokratije, vrlo razvijene italijanske demokratije, imate slučaj prilično razvijene francuske demokratije koju kvari to što je ona u predsedničkom sistemu. Dakle, tu jednostavno nema elemenata za neko veliko sporenje.Citirate autora sa početka 20. veka koji nije ostavio nekog naročitog traga u ustavno-pravnoj političkoj teoriji, a sam militaristički pristup političkoj sferi društva više govori da ide u pravcu sledbeništva Musolinija i Hitlera, nego modernih nastojanja parlamentarne demokratije. Ne može se politička sfera društva posmatrati kao vojna organizacija. Može, ali onda je to katastrofa za društvo.Podsetio društvo.Podsetio bih gospodina Martinovića, ipak ste vi gospodine Martinoviću, to sam gledao svojim očima najgore moguće reči izricali o Igoru Bečiću, ja mislim da ste sasvim bili u pravu da je to bilo po zasluzi, a sada napadate druge

i vi niste dobijali kaznu, a oni jesu. Nemojte molim vas, pa svi znamo ko je Igor Bečić. I, znamo da se ništa lepo za njega ne može reći. Ja mogu još jednom da apelujem da se vratimo izboru.Izvolite, gospodine Martinoviću. Dame i gospodo narodni poslanici, pa, gospodine Šešelj, ja se sećam da ste vi 1991. godine nosili glogov kolac da iselite Josipa Broza Tita iz Kuće cveća, a evo sada vidim da je predlog za potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije ispred SRS potpisao Josip Broz. E, sada da mi je neko rekao da je to moguće, ja mu ne bih verovao, ali izgleda da je u Srbiji moguće.Ono što sam rekao za Igora Bečića, gospodine Šešelj, rekao sam za prošli mandat, čoveku su od strane Zorana Živkovića, možda vam je smešno, ali tako je bilo. Dakle, čoveku su od strane pojedinih kolega iz bivšeg režima izricane najgore moguće uvrede. I, čovek kada je davao opomene, on je te opomene povlačio. Meni je izrekao opomenu, nije povukao, platio sam neku kaznu od 3.500 dinara i Marjana Rističevića, mislim da je kaznio i na tome se završila cela priča oko kažnjavanja narodnih poslanika. Ali, to su bili retki izuzeci kada neko iz stranaka bivšeg režima dobio opomenu. Mogli su da pričaju šta im je volja, da kritikuju, svaki dan su napadali Vučića, izgovarali najgore moguće neistine, ne valja nijedan zakon, ne valja ništa, na kraju SNS je ubedljivo pobedila na izborima uprkos svih njihovim kritikama u uprkos jednom liberalnom vođenju sednice Narodne skupštine. Gospodine Šešelj, ali molim da završimo ovu debatu. Ja sa velikom pažnju učestvujem, posmatram ovu gigantomahiju koja se odvija ali bih ipak hteo da se vratim dnevnom redu. Izvolite, imate reč,

A tada se Aleksandar Martinović nije usudio ni da pisne protiv njega, mogao je u pionirskoj organizaciji, u omladinskoj organizaciji, u studentskoj i tako dalje.A što se tiče našeg kolege Josipa Joške Broza, ja njega izuzetno cenim i poštujem pre svega zato što je sin heroja Sovjetskog Saveza, Žarka Broza. E, zbog toga ga cenim i poštujem, a gospodin Martinović ne zna šta to znači.

ja bih se usprotivio Josipu Brozu Titu, gospodine Šešelj ali imao sam osam godina kada ste vi osuđeni 1984. godine. Kako da mu se usprotivim? Nisam imao nikakva politička prava, bio sam maloletan, ali hajde nije to sad bitno. Hoću da kažem, nešto drugo. Hoću da kažem, nešto drugo. Dobro, vidim da vas dobar duh nije napustio, to je dobro.Što se tiče Savamale, što se tiče fantomki, pa SNS sa tim nema bilo kakav problem. Mi hoćemo da se ispita sve što se dešavalo u vezi sa Savamalom. Nadležni državni organi po tom pitanju rade. Ali ne mogu da se složim sa konstatacijom da su događaje na Savamali izazvali ljudi iz državnih organa.Pustite organa.Pustite državne organe da rade svoj posao i da ispitaju šta se tamo desilo.Ako je neko pod fantomkama nešto radio u Republici Srbiji, pa to ste radili vi iz bivšeg režima. 2001. ste hapsili pod fantomkama bivšeg predsednika Srbije i predsednika Savezne Republike Jugoslavije, Slobodana Miloševića. Noću ste ga na Vidovdan isporučili u Haški tribunal. Sve ste to radili u fantomkama. Sve ste to radili na silu. Sve ste to radili bez bilo kakvog uporišta u pravnom poretku Republike Srbije.Onda vi koji ste sve to radili, i to su mnogo teže stvari nego ove što su se desile na Savamali, sada odjednom prozivate državu što je ona navodno odgovorna što su tamo neki u fantomkama nešto radili.A vi koji ste bili protagonisti politike „fantomki“ sada predstavljate se kao veliki zaštitnici Beograda, a do pre šest meseci taj deo Beograda je bio deponija brodova, tamo su se legli miševi, pacovi itd.Sada

Uvaženi gospodine Mićunoviću, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SVM - Partija za demokratsko delovanje će podržati izbor gospođe Maje Gojković za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Mi smo svi podržali i njenu kandidaturu na način što smo potpisali svojim potpisima, podržali tu kandidaturu.Kao što znate naša poslanička grupa se sastoji iz dve stranke. Savez vojvođanskih Mađara je u protekla četiri mandata uvek glasao za sve predložene kandidate za predsednika Narodne skupštine iza kojih je stajala dovoljna većina, bez obzira da li smo bili deo vladajuće većine ili opozicija.Što

je bilo reči o parlamentarnom sistemu ili o toj toj podrvrsti podele državne vlasti na način da bi se neki stručni, naučni članci mogli biti objavljeni, i sve to naravno tako stoji, kako su kolege u prethodnim minutima to izrazili.Praksa je naravno, ovakva ili onakva. Ja se nadam da će se u naredne četiri godine, ili koliko će već trajati ovaj mandat koji smo danas započeli, biti malo bolja nego kakva je bila u prethodnih 20 i pet-šest godina, kada je uveden višestranački sistem u Republici Srbiji.U

Ali je parlament iznad Vlade u skupštinskom sistemu, a skupštinski sistem funkcioniše ne na osnovu principa podele vlasti, nego na osnovu principa jedinstva vlasti.U

i Vlade, legislative i egzekutive ili kako se to kaže u naučnoj literaturi, mora da bude postignut ekvilibrijum između parlamenta i Vlade.Što se toga tiče, naravno, ima još puno toga što mi moramo da poboljšamo i ja se nadam da dolaze godine u kojima ćemo praviti krupne iskorake ka toj ravnoteži između parlamenta i Vlade.Što se tiče dolaska Vlade, članova Vlade u parlament, u prethodne dve godine je sve bilo onako kako je to Poslovnikom o radu Narodne skupštine regulisano, Poslovnikom iz 2011. godine. U tom Poslovniku zaista piše da članovi Vlade dolaze u parlament svakog četvrtka kada je skupštinsko zasedanje u toku.Znači, sve je urađeno onako kako je Poslovnikom regulisano. Taj Poslovnik je donet pre dva saziva. Mi se nadamo da će se taj Poslovnik menjati i da će neke, da će opozicija imati više prava nego koliko ima po ovom Poslovnika koji je donet pre dva saziva, želeo bih da podvučem, znači pre dva saziva Narodne skupštine.Što se tiče gospođe Gojković kao kandidata za funkciju predsednika Narodne skupštine, po našem Ustavu, to je druga funkcija po značaju i to se može zaključiti iz toga da predsednik parlamenta zamenjuje predsednika Republike u određenim slučajevima.Radi se o vrlo značajnoj funkciji i želim da ponovim ono što sam govorio i pre dve godine, tada sam govorio o tome da predsednik Narodne skupštine treba da ispunjava određene uslove da bi uspešno, ne da bi kandidat bio izabran, to zavisi od većine, nego da bi uspešno predsednik obavljao nadležnosti, poslove koje spadaju po Ustavu, zakonu i Poslovniku u nadležnost predsednika Narodne skupštine.Kao osoba treba da bude stručna za taj posao, treba da bude jaka ličnost i unutar svoje političke stranke. Treba da poseduje autonomnu ličnost jer su velika iskušenja, veliki su pritisci i svagdašnje izvršne vlasti na svagdašnji parlament i predsednika parlamenta. Tim pritiscima bez obzira što se radi o ravnoteži i saradnji u određenim situacijama treba odoleti i pod tim kriterijumima i ispunjenosti tih kriterijuma, mi u poslaničkoj grupi SVM - Partija za demokratsko delovanje, smatramo da gospođa Gojković može da bude uspešan predsednik Narodne skupštine i zbog toga smo podržali njenu kandidaturu i zbog toga ćemo glasati za njen izbor u danu za glasanje.Interesantno je reći, niko to još nije do sada spomenuo, da će Maja Gojković biti drugi put na čelu Narodne skupštine, to je već možda rečeno, ali nije rečeno da se reizbor nikome nije desio u proteklih skoro 20 godina. Ako se ja dobro sećam, gospodin Dragan Tomić je poslednji put u dva mandata bio predsednik Narodne skupštine, od 1994. do 1997. i od 1997. do 2001. godine i zbog toga možemo konstatovati da je značajna stvar što će gospođa Gojković biti danas izabrana za ovu vrlo značajnu funkciju.Na kraju, želim da kažem da

parlament učinimo još boljim. Nikada nećemo izvršavati napade na dostojanstvo Narodne skupštine.Unapred, želim vam puno uspeha na ovoj funkciji i nadam se uspešnom radu u ovom sazivu Narodne skupštine. Hvala.

Uvaženi predsedavajući, poštovane dame i gospodo poslanici, ne bih danas voleo da sam u koži gospođe Maje Gojković, jer izlaganje predlagača više je ličilo na ekspoze predsednika Vlade nego na predlaganje predsednika parlamenta. Izgleda da ni sama parlamentarna većina nema dovoljno pouzdanja u spremnost gospođe Gojković da vodi parlament na način na koji to priliči jednoj parlamentarnoj demokratiji. Ali, složio bih se sa tim da gospođa Gojković jeste sigurno najmanje loše rešenje, budući da je legitimno pravo parlamentarne većine da predlaže predsednika parlamenta. radi se o osobi koja je legi artis završila svoje studije, dakle, nije kupila diplomu, nije prepisala doktorat i u formalnom smislu, njeno obrazovanje nije sporno i u tom smislu ona ispunjava elementarni nivo kvalifikacija koje su potrebne da se vodi najviše predstavničko telo u ovoj zemlji.Čuli smo svašta u toku izlaganja predlagača, priče o tome šta je radila DS, o tome koliko se razvija naša zemlja, o tome koliko su stabilnost i bezbednost značajne. Ja samo molim da ne pričate o bivšem režimu. Nakon četiri godine vlasti vreme je da se preuzme odgovornost za ono što se dešava u ovoj zemlji i da ne pričate o 2001. godini, jer na vašoj listi i u vašoj koaliciji ima više stranaka nego sa ove strane skupštinske sale, dakle, od Nove Srbije, gospodina Ljajića, koalicije SVM i odavde vidim nekoliko poslanika DOS-a iz tog saziva. Tako da, priča o bivšem režimu iz 2001. godine nije priča koja je primerena u ovom parlamentu, niti je primereno reći da se iskorenjuje korov za mandata ove Vlade, korov koji je navodno nicao do 2012. godine. Da parafraziram čoveka koga ste toliko puta pominjali, ovih dana konačno u pozitivnom kontekstu, u ovoj zemlji korov se zaliva, a ne iskorenjuje, i to je ono što je suštinski problem.Posebno me zabrinula konstatacija predlagača da će parlament biti saveznik Vlade, što pokazuje duboko nerazumevanje ustavne pozicije parlamenta, duboko nerazumevanje podele vlasti. Parlament nije saveznik Vlade, nije servis Vlade. Nije uloga parlamenta da kroz hiperprodukciju zakona dokaže lojalnost bilo kojoj Vladi ili bilo kom mandataru. Valtazar Bogišić je u Opštem imovinskom zakoniku za Crnu Goru rekao: „Što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi“, i to je ono što se dešavalo sa zakonima u prethodnom periodu, u vreme predsednikovanja gospođe Gojković.Predlagane su desetine zakona preko noći, objedinjena rasprava i nakon toga, na sledećoj sednici ste imali izmene i dopune tih istih zakona. Na taj način se ne gradi pravni sistem. Na taj način se ne gradi ni pravna država.Zaboravili smo da pomenemo, a važno je reći, da predsednik parlamenta nije samo prvi među jednakima u ovom domu. Predsednik parlamenta, prema najvišem pravnom aktu ove zemlje, u slučaju da se, ne daj Bože, predsedniku države nešto desi, v.d. dužnosti predsednika Republike. Predsednik Republike izražava jedinstvo građana i izražava državno jedinstvo po funkciji i slovu Ustava. Verovatno bi cinici rekli – nema bolje osobe koja bi izrazila jedinstvo od gospođe Gojković, s obzirom na broj političkih organizacija u kojima se nalaze. Ali, ozbiljna je tema i u ozbiljnom smo problemu zbog toga što vladajuća većina ne pokazuje potrebu da ima bilo kakav dijalog sa opozicijom, da ima dijalog koji bi bio primeren civilizovanom društvu.Dešavalo se u prethodnom periodu da o istoj tačci dnevnog reda imamo raspravu o budžetu, o „Beogradu na vodi“, smanjenju subvencija u poljoprivredi, pretvaranju dugova „Srbijagasa“ u javni dug. Pa, ukinite onda raspravu. Većina može sve. Većina može da prekrši sve parlamentarne uzuse. Većina može da izglasa kakav god hoće zakon. Ukinite raspravu, jer nema nikakvog smisla na ovakav način, kroz Frankenštajn raspravu vezivati teme koje nikakve veze nemaju jedne sa drugima.Zakon o radu donet je bez javne rasprave, verovatno najvažniji zakon sa stanovišta standarda građana u ovoj zemlji. To je neprihvatljivo i to se ne dešava ni u jednom evropskom društvu. Zbog toga tolike kritike Evropske komisije upravo u odnosu na period u kome je gospođa Gojković bila predsednik parlamenta, kritike oko parlamentarne procedure, kritike da parlament podriva autoritet nezavisnih regulatornih tela, kritike da parlament podriva autoritet Zaštitnika građana, kritike na hitne postupke kojim se donose zakoni, kritike na to da Vlada i predstavnici Vlade ne odgovaraju mesečno na pitanja koje opozicija postavlja.Obaveza svake odgovorne vlasti jeste da shvati da su građani nosioci suvereniteta u jednoj zemlji i da je svaki poslanik pojedinačno ovde u funkcionalnom smislu, u formalnom smislu iznad Aleksandra Vučića kao predsednika Vlade ili bilo kog predsednika Vlade, da su građani ti koji su nosioci suvereniteta, a mi smo predstavnici građana. Vlada je tu da bude kontrolisana, Vlada je tu da sprovodi zakone koje donosi parlament. Nije parlament tu da se nađe Vladi i da bude saveznik Vlade. To je potpuno nakaradno postavljen koncept.Ne postoji dobra vlast. Postoji samo dobro kontrolisana vlast. Ako ne postoji kontrola vlasti, onda se plašim da neće biti mnogo sreće ni u ovom sazivu od ono što budemo učinili, nezavisno od toga da li parlament bude izglasao gospođu Gojković ili ne.Gospođa Gojković je dozvolila da se u ovom parlamentu izglasaju i propisi kojima se izvršavao očigledno privatni interes ljudi koji danas vode ovu državu. Proglašavanje „Beograda na vodi“ javnim interesom i otuđenja nepokretnosti javnim interesom, gde je očigledno da se radi o realizaciji nečega što je privatni interes investitora i njihovih poslovnih saradnika iz izvršne izvršne vlasti, jasno govori o tome da parlament ni u rudimentu ne odgovara onoj ulozi koju mu je definisao Ustav i zakoni u ovoj zemlji.Ukinuta zemlji.Ukinuta je kontrolna uloga parlamenta. Parlament je bez javne rasprave i bez svesti o tome koliku štetu nanosi poljoprivredi u ovoj državi državi doneo i zakon kojim se omogućava da se poljoprivredno zemljište oduzme poljoprivrednicima i da se da na korišćenje tajkunima, na osnovu diskrecione odluke komisija u ministarstvima. To je princip koji je potpuno neprihvatljiv i to je princip protiv koga ćemo se apsolutno boriti u narednom periodu.Gospođa Gojković nije pokazala u prethodnom periodu želju i volju da se odupre izvršnoj vlasti i da parlamentu da onu ulogu koju parlament zaslužuje. Glasaćemo protiv njenog izbora kako zbog toga, tako i zbog činjenice da parlamentarna većina nema legitimitet, a nema ga zbog toga što je izborna krađa koja se dogodila 24. aprila, ne na izbornu noć, nego u toku izbornog dana, taj legitimitet oduzela parlamentarna većina u ovom domu.Demokratska stranka, reklo bi se na prvi pogled, nije imala politički interes da se založi za zaštitu prava onih političkih stranaka za koje su građani glasali 24. aprila u dovoljnoj meri da pređu prag i da budu deo ove Skupštine. Demokratska stranka sa stanovišta odbrane, principa da je glas građana svetinja i da građanin jeste nosilac suvereniteta, reagovala tako što je zaštitila to pravo stranaka koje su, slažem se, sasvim različite od Demokratske stranke, programski u mnogim segmentima. Slažem se čak i u tome da bi pragmatski posmatrano, onako kako se često politika posmatra u našem društvu, Demokratskoj stranci odgovaralo da je manje lista ušlo, a da ima više poslanika u ovom parlamentu, ali nam ne bi odgovaralo da se inauguriše princip da se može pokrasti bilo čiji glas i bilo koja lista.Glasovi su se krali kako kroz sistem „bugarskog voza“, tako kroz prepravljanje zapisnika, kroz navodne albanske porodice koje su masovno glasale na izborima potpisujući se ćirilicom, identičnim rukopisom čitava porodica. Išla je krađa toliko daleko da i gospodin Goran Bogdanović, koji je ovde kao poslanik, nije glasao prema zapisniku sam za sebe. Kada su izbrojani glasovi konstatovano je da je lista na kojoj se on nalazio dobila 60, a ne nula glasova u biračkom mestu na kome je gospodin Goran Bogdanović stanovao. Dakle, imamo čoveka koji glavom i bradom može da potvrdi koliko je flagrantna ta krađa bila.Predlaganje anketnog odbora, a osvrćem se na njega, ne zbog toga što je to tema, nego što je predlagač govorio o tome i praktično je postavio i taj anketni odbor kao temu ove rasprave, koji će da razmatra samo šta se događalo posle osam sati uveče 24. aprila, je ismevanje i demokratiji, ismevanje i ovog Doma i pokazuje na aroganciju koja je potpuno neprihvatljiva.Ako se formira anketni odbor i ako govorimo o krađi izbora, anketni odbor mora i može da sagleda sve elemente i sve okolnosti tog izbornog dana i dana koji su sledili i dana pre toga, slažem se. Parlamentarna većina može da izglasa i da je danas nedelja, ali ne može da sakrije istinu da nema legitimitet, da je manji broj građana u realnosti, i to značajno manji broj građana, glasao za njihovu listu nego što to ukazuju zvanični podaci.Slažem se da nije najzahvalnije i da ne treba pribegavati tome da se problemi rešavaju, kako ste rekli na ulici. Verujte mi na ulicu se ne izlazi iz zadovoljstva. Onaj ko izlazi na ulicu izlazi od muke na ulicu. Od muke izlaze i oni koji su ono što se dešavalo u „Savamali“ shvatili kao atak na sopstvenu bezbednost i bezbednost svoje porodice. Na ulicu izlaze i oni kojima nije prihvatljiv atak na nezavisnost Pokrajinskog javnog servisa. Na ulicu su izašli i oni koji su na ovim izborima bili pokradeni.Demokratska stranka će zajedno sa drugim opozicionim strankama predložiti anketni odbor koji bi imao zadatak da sagleda sve okolnosti tog dana, prethodnih dana i kasnijih dana.Puno smo razgovarali o tome da li ima rezona u ovakvim okolnostima uopšte učestvovati u radu parlamenta kada je režim očigledno uhvaćen u krađi glasova. nivo privrženosti evropskim vrednostima o kojima govore predstavnici vlasti jeste toliko nizak da bi takav naš postupak izazvao zadovoljstvo u redovima većine, a ne zabrinutost, ni zabrinutost nad institucijom Skupštine, ni zabrinutost nad sudbinom građana ove zemlje.Mi iz ovih razloga ne možemo da glasamo za gospođu Gojković. Lično, uvažavam gospođu Gojković. Lično, još jednom, verujem da je ona najmanje loše rešenje unutar onog korpusa kadrova koje je promovisala SNS u godinama iza nas, ali gospodo zaboravite to bivši režim i zaboravite te opozicione manire. Odavno niste opozicija i odavno dominirate svim sferama ovog društva.Jedini razlog zbog čega mi danas ne možemo reći da smo, u formalnom smislu, diktatura jeste što postoji nekakav Ustav i nekakvi zakoni koji se u praksi ne poštuju. Mi ne možemo da kažemo da smo u formalnom smislu, doktrinarnom smislu, totalitarno država samo zbog toga što ova vlast nema ideologiju. Ona je i levo i desno i u istom govoru hvali Zorana Đinđića i napada hapšenje Slobodana Miloševića. Toliko o razumevanju demokratije. Toliko o razumevanju naše prošlosti. Toliko o razumevanju puta

Ja sam znao da je gospodin Pajtić sklon laganju, ali da ima takve sklonosti, to do sada nisam znao.Ja znao.Ja ću pokušati da idem redom. Kažite mi, gospodine Pajtiću, jeste li vi bili glavni akter glasanja iz Bodruma i Soluna,

kada vam je glavni saveznik u tom poslu bio, da li se tako zove, Alen Selimović, ako se ne varam. Kažite mi u kakvom je stanju bio srpski parlamentarizam kada se glasalo iz Bodruma i Soluna? U kakvom je stanju,

umetničke slike, kada ste upadali u Narodnu banku Srbije, u Saveznu upravu carina sa čarapom na glavi, itd? U kakvom je stanju bio srpski parlamentarizam mesta.)Morate jače da govorite da bih vas čuo, slabo vas čujem.Dakle, što se tiče što se tiče nezavisnih regulatornih tela, nezavisnih institucija ombudsmana, gospodine Pajtiću, u prošlom sazivu se prvi put desilo da je poslanička većina ili da je uopšte Narodna skupština razmatrala i usvojila izveštaj Zaštitnika građana. U vreme kada ste vi bili vlast u ovoj državi, Zaštitnika građana niko ništa nije pitao, mogao je da govori šta mu je volja, da kritikuje šta mu padne napamet, nikada ni u jednom mediju to nije objavljeno, niti vam je palo napamet da izveštaj Zaštitnika građana, koji je izabran 2007. godine, ikada stavite na glasanje. To se desilo prvi put u prošlom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije.Što se tiče Đinđića, vi ste imali priliku, gospodine Pajtiću, da podignete spomenik ili bistu Zoranu Đinđiću. Što se tiče Zorana Đinđića, možemo prema njemu da imamo ovakve ili onakve emocije, ali činjenica je da je čovek u momentu ubistva bio predsednik srpske Vlade. Srpska napredna stranka ne želi da se ikada više u Srbiji desi da bilo koji predsednik srpske Vlade, ma iz koje partije da dolazi, bude ubijen na funkciji predsednika Vlade. Time izražavamo poštovanje, ne prema onome što je Zoran Đinđić radio kao političar ili prema onome što je radio kao predsednik Vlade, mi izražavamo pijetet prema činjenici da je jedan srpski predsednik Vlade ubijen i apelujemo da se to nikada više u srpskoj istoriji ne desi, da nikad više Srbin na Srbina ne digne ruku.Što se tiče

Demokratska stranka je nastala, odnosno njen rad je obnovljen, vi me ispravite ako grešim, u novembru 1989. godine. 1989. godine. Obnovili ste rad kao jedna klasična stranka građanske orijentacije, otprilike, modernim političkim rečnikom rečeno, stranka desnog centra,

levičari? Vi ste postali levičari silom prilika, 2008. godine, jer ste bili u tesnacu oko većine da li ćete formirati vladu ili ne. Vi ste napravili, kako se to zove, deklaracija o pomirenju ili sporazumu o bratimljenju sa jednom političkom partijom koju ste do tada nazivali najgorim i najpogrdnijim mogućim rečima. I stalno govorite o tim devedesetim godinama kako su bile mračne, kako su bile ovakve ili onakve, a onda 2008. godine, samo da biste napravili vladu i samo da biste napravili vlast u većini jedinica lokalne samouprave u Srbiji, mi to nismo zaboravili. Vi ste pogazili sve vaše sve vaše ideološke orijentacije i sve vaše programske ciljeve i od jedne partije građanske orijentacije koja je, na kraju krajeva, sprovela pljačkašku privatizaciju u Srbiji, vi ste odjedanput, preko noći, postali levičari. Jel tako

vi se užasavate te politike. To je bilo zlo, to je bila najgora moguća politika, i onda nam vi govorite o tome kako neko nema ideološku orijentaciju, a šlag na tortu, tu vašu političku tortu, predstavlja činjenica

su izvorno, po svojoj ideološkoj orijentaciji, evo nek se Boško Obradović ljuti koliko hoće, ja tako mislim, malo sam čitao neke knjige, Ljotićevci. Geneza tog pokreta je Ljotićevska. Nazivi njihovih organa su Ljotićevski. Njihov politički svetonazor je Ljotićevski, a to znači – nema parlamentarne demokratije, nema stranaka, staleži, čvrsta ruka, ugledanje na Musolinija, na Hitlera, itd. I onda na bini svi zajedno, svi zajedno, Bojan Pajtić, Saša Radulović, Boško Obradović, Sanda Rašković Ivić, u pozadini zastave sa duginim bojama, kažite mi gospodine Pajtiću, koja je to ideologija? Kako se krsti ta ideologija? Leva, desna, kako se zove ta ideologija? Ja za takvu ideologiju u životu nisam čuo.Što se tiče kriminala i korupcije, gospodine Pajtiću, pa vi ste za 16 godina vaše vlasti više zuluma učinili u Vojvodini nego dok su Turci vladali tim krajevima.

Turci su stigli, svojevremeno, u 16 veku, do Beča i Pešte, pa su onda pregazili teritorije koje se danas nazivaju Vojvodinom. Manje zuluma i manje zla su napravili nego vi za 16 godina vaše vlasti. Nema pokrajinske institucije i ja se nadam da se zakoni neće selektivno primenjivati, da će se primenjivati do kraja i da će se ispitati svaka zloupotreba u Vojvodini koja se desila od 2000. do 2016. godine. Zašto to kažem? Ne postoji ni jedna pokrajinska institucija koja je raspolagala sa bilo kakvim budžetom, bio on mali, veliki, da je imalo ovoliko ili onoliko para, a da je vi niste ojadili. Budžet AP Vojvodine, Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine, Razvojnu banku Vojvodine, Fond za razvoj Vojvodine, pokrajinske sekretarijate, pre svega, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Jel moram da vas podsećam koliko ste para dali fantomskim firmama na ime nekih kredina, a oni vam umesto para vraćali četkice za zube, sifone, itd.Gospodin Marijan Rističević i ja smo vam ovde, u prošlom mandatu, čitali ugovore sa firmom iz Sombora, mislim da se zove „Maranta“, kojoj ste dali silan novac iz Fonda za razvoj novih tehnologija, ja mislim da se to tako zove u Vojvodini, a oni su se obavezali da vam, umesto para vrate mrtvačke sanduke.Ajde sada vi meni objasnite, gospodine Pajtiću, kakve veze ima Vlada AP Vojvodine, njeni pokrajinski sekretarijati, u opisu njihove nadležnosti koja je definisana Ustavom i Statutom Vojvodine, sa sahranjivanjem ljudi? Ama nema nikakve veze. I onda ste se vi našli da nekoga prozivate za kriminal i korupciju.Ja da sam na vašem mestu, gospodine Pajtiću, ja te reči ne bi upotrebljavao. Ja bi molio boga da sam na vašem mestu da mi neko ne zakuca na vrata i da mi ne donese sudski poziv, jer ono što ste vi uradili u Vojvodini, ja ne znam šta još treba da se desi u Srbiji pa da ista takva politička klasa zavlada severnom srpskom pokrajinom i da tako temeljno pohara, kao što je to vama pošlo za rukom.

se dnevnoga reda. Vaše izlaganje nas vodi na jedan put kojim ja ne bih želeo da mi idemo. Dozvolite da izaberemo predsednicu, a sve vaše frustracije ili šta god hoćete, nepogode, vi to negde drugo uradite. uradite. Mi gubimo vreme, gubimo beskrajno vreme i nećemo izabrati.Samo još da vas upozorim, ja neću raditi do ponoći kako vi mislite, prema tome vi opstruirate gospođu Maju Gojković da je izaberemo večeras.Replika

kakve je izgovarao gospodin Martinović, budući da sam čovek koji nikada nije prekršio ni jedan zakon a kamo li uzeo jedan jedini dinar državnih sredstava, pokrenuo sam čitav niz i kada mi gospodin Martinović preporučuje da izbegavam sudske pozive, on je taj koji izbegava suđenje na kome sam ga tužio za klevetu, druge kolege iz SNS to nisu učinili. I gospodin Milovančev se odazvao i predstavnici SNS, jer sam tužio i stranku i gospodina iz „Informera“, jedino je gospodin Martinović tražio promenu nadležnosti suda bežeći od toga da se utvrdi činjenično stanje i isteraću gospodine Martinoviću, sve te klevete.Vi ste počeli govorom mržnje, jer ovo je govor mržnje. Iznošenje tolike količine kleveta, jeste govor mržnje, hajka, a sami ste pohvalili samu raspravu kako nije ad personam i nije bila ad personam.Što se tiče sklonosti laganju, gospodine Martinoviću, 20 godina sam aktivan u politici i stojim iza svake političke konstatacije koju sam rekao. Vi ste recimo, 25. jula 2011. godine, izgovorili – zvali su me da pređem u SNS, ali moj odgovor je bio – ne, jer sam lojalan Vojislavu Šešelju. Prelazak u SNS bio bi krajnje kukavički potez i okretanju leđa čoveku koji se u tamnici nadčovečanskim naporima bori, ne samo za sebe, nego za celu Srbiju.Pa nastavljate 27. marta 2012. godine, kažete – saradnja sa onima koji su nastali krađom mandata SRS nije moguća. Nikoliću i Vučiću se ne može verovati.Pa kažete – između Borisa i Tome, ovo je 2. maj 2012. godine, između Borisa i Tome nikakve suštinske razlike nema. To je lice i naličje iste prozapadne izdajničke i antisrpske politike. Pa ko laže gospodine Martinoviću, to vi meni recite posle ovoga?

javio.)Javio se prethodno Obradović, dobićete reč samo redosledom, ali ako replike budu trajale, onda se neće brzo

se, samo da saopštimo da to uđe u zapisnik, da produžavamo

18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre završi konstitutivnu sednicu. Dakle, ovaj argument – što pre da završi, za mene nije argument. Zato vas molim,

Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, pomaže Bog svima.Želeo bih, pre svega, da vas pozdravim u ime Poslaničke grupe Srpskog pokreta „Dveri“, koji je nova politička opcija u Narodnoj skupštini i nismo očekivali da će naše prvo obraćanje biti replika.Međutim, replika.Međutim, s obzirom da gospodin Aleksandar Martinović nije mogao da propusti da u više navrata u svojim izlaganjima umesto da govori o tački dnevnog reda i kandidatu SNS za predsednika Narodne skupštine ne upotrebi i razne izraze o Srpskom pokretu „Dveri“, iz čega mogu da zaključim da je Srpski pokret „Dveri“ potencijalno ono što žulja, smeta ili čega se plaši gospodin Martinović ili SNS.Ono što SNS.Ono što je važno naglasiti je da demokratiju najviše krši onaj ko krade izbornu volju građana Srbije, a upravo je SNS bila nosilac ovog najnovijeg pokušaja izborne krađe i pokušaja da ispod crte, tj. da ispod cenzusa spusti najmanje tri liste opozicije, ukrade njihove mandate i tako poveća svoj rezultat na ovim izborima koji je u izbornoj noći procenila kao nezadovoljavajući. To je nešto o čemu ćemo još govoriti.Međutim, ovo drugo, gospodine Martinoviću, zaista ne može da vam služi na čast. Dovoditi Srpski pokret „Dveri“ koji je poznat po antifašizmu, po pravoslavnim, slovenskim, srpskim rodoljubivim tradicijama u kontekst fašizma, zaista je nešto sramotno sa vaše strane. Poznato je da naše vrednosti nemaju nikakve veze sa fašizmom. Poznato je da zastupamo isključivo interese srpske tradicije u kojoj fašizam nikada nije bio karakterističan.Ako su za vas fašizam zalaganje za porodične vrednosti, za domaću privredu i poljoprivredu, za prezadužene porodice i za sve ono za šta se zalaže Srpski pokret „Dveri“, onda očito vi ne poznajete pojam fašizma.

da li Pajtić, da li Šutanovac, da li Nataša Vučković, da li pitaj Boga ko? Pa sada ja da glasam za Bojana Pajtića. Nemam pravo, nisam član DS.Nešto mnogo važnije od toga, gospodine Pajtiću, ja sam se pojavio na sudu i to sam, bez advokata, po tužbi koju ste vi podneli protiv mene zbog mojih istupa u javnosti, gde sam vas nazvao kriminalcem, lažovom, liderom kriminalnog režima u Vojvodini. Sada vi ustanite, gospodine Pajtiću, i kažite da li ste se pojavili na ročištu po svojoj tužbi koju ste podneli protiv mene, ili ste poslali advokata i kažite mi kada ja to nisam potpisao sudski poziv da se odazovem na tužbu koju ste vi protiv mene podneli zbog, kako ste rekli, „intenzivnih duševnih bolova“ koje ste trpeli zbog mojih istupa u javnosti.

koja je na dnevnom redu, ako želite da danas završimo ovaj posao.Molim vas, tražite reč. Dosta ste govorili, previše za sve. Pustite neka još neko kaže još nešto.Prema nešto.Prema tome, bunite se koliko god hoćete, ja ću se pridržavati onoga što je normalno i racionalno da se držimo dnevnog reda i toga se morate pridržavati.Samo vas molim da ograničimo replike i povrede Poslovnika itd.Ako ih ima, izvolite, ali nemojmo dugo da govorimo. Dajmo šansu drugima koji još nisu govorili, predstavnicima drugih političkih grupa. Šta hoćete, to uradite.Javio se po Poslovniku.

Što me duže budete zadržavali, duže će trajati moje izlaganje. Dakle, ukoliko želite da brzo okončamo ovu tačku, ja vam savetujem da se držite nekog elementarnog reda i pristojnosti.Gospodin

se tiče sudskog postupka, gospodin Martinović je tražio izmenu nadležnosti, praktično da se promeni mesna nadležnost suda i tako izbegao da se suočimo na sudu, ali ćemo se suočiti i to veoma brzo, kao i sa nizom njegovih kolega sa kojima sam se već suočio.Što se tiče DS i toga ko će biti predsednik DS, neizmerno sam ponosan što pripadam organizaciji koja na demokratski način bira svog predsednika ili predsednicu, za razliku od vas, gospodo,

onda to ne da nije stranka demokratske orijentacije, nego je to jedna autoritarna stranka, stranka koja živi u strahu, a taj strah pokušavate da prenesete i na građane Srbije. Nećete uspeti. To je Demokratska stranka i njene demokratske vrednosti za koje se borimo. **Dragoljub

ja govorim isključivo na osnovu zvanične dokumentacije, gospodine Pajtiću, a vi podnesite još 52 tužbe protiv mene, uvek ću doći na suđenje, ne trpim nikakve duševne bolove, ne plašim se ničega, samo vi pišite tužbe.Evo ga, rešenje od 2. septembra 2011. godine.Što je ova gospođa ovako nervozna, što mlati sa ovom knjigom? Polako, dobićete reč.Rešenje o odobravanju sredstava za finansiranje projekta sa funkcionalne klasifikacije 442, proizvodnja pozicija 648, subvencije privatnim preduzećima ekonomske klasifikacije 4542, kapitalne subvencije privatnim preduzećima, ovim rešenjem se odobravaju finansijska sredstva u ukupnom iznosu od, sada pazite, ja čim vidim okruglu cifru meni je tu nešto sumnjivo, okruglo 24 miliona dinara za sufinansiranje, pazite ovo, to je moderna tehnologija, to je čudo neviđeno, pravljenje mrtvačkih sanduka, za sufinansiranje pogona za proizvodnju pogrebne opreme.Gospodine Mićunoviću, znači imate jedno pogrebno preduzeće, date mu 24 miliona dinara. Taj gospodin ima obavezu da zaposli 20 radnika, osim sebe kao vlasnika i kao osnivača te firme nije zaposlio nikog, a po ugovoru koji je zaključio sa pokrajinskim sekretarom umesto para morao je da vrati, pitanje da li je i tu obavezu izvršio, određeni broj mrtvačkih sanduka. Da li je tako gospodine Pajtiću?Sad vi meni kažite gospodine Pajtiću?Sad vi meni kažite da li je gore ono što sam ja govorio o Aleksandru Vučiću i Tomislavu Nikoliću? Zbog toga niko nije izgubio radno mesto, ničije dete nije zaplakalo,

ali vi gospodine Pajtiću ovakvim stvarima ste unazadili Pokrajinu Vojvodinu do te mere da danas po podacima resornim ministarstava najviše korisnika socijalne pomoći ima na teritoriji AP Vojvodina, koja bi po svim svojim kapacitetima, resursima morala da bude najrazvijeniji deo Srbije. Vi ste najrazvijeniji deo Srbije pretvorili u najsiromašniji. Zašto? Zato što ste otimali, zato što ste pljačkali, pa krali ste od dece omete u razvoju gospodine Pajtiću. Milion evra umesto da se napravi u Novom Bečeju dom za decu ometenu u razvoju do 2012. godine, do dan danas nije napravljen, a pare su završile u privatnim džepovima. Da li je istina gospodine Pajtiću? Ako nije istina, vi podnesite još jednu tužbu protiv mene, nikakav problem sa tim nemam.

je u ulozi onog čoveka koji će obavljati, voditi red u Skupštini. Vi očigledno ne vodite ovu Skupštinu kako treba.Sve vreme, celog dana danas se govori van teme dnevnog reda. Danas je tačka Izbor predsednika Narodne skupštine, 99% vremena mi slušamo ovde o mrtvačkim sanducima, o milionima evra, o konvertitima koji su prelazili iz stranke u stranku, a nismo čuli ništa o ličnosti predsednika budućeg ili kandidata za predsednika Narodne skupštine.Izvinite molim vas, preuzmite ingerencije predsedavajućeg, oduzimajte reč, dajte opomene i dovedite ovu sednicu u red. Hvala

predlagači se pojavljuju neprekidno i ne govore o dnevnom redu. To izaziva replike, koje takođe nisu u sklopu dnevnog reda i to opstruira naš posao, naime izbor predsednice o kome je trebalo da govorimo.

Uvaženi predsedavajući, poštovane dame i gospodo poslanici, žao mi je što je rasprava o predsednici budućoj parlamenta se pretvorila u nekakvu morbidnu priču o pogrebnoj opremi, o nekakvim pogrebnim sanducima.Naime, jesam 12 godina bio na mestu predsednika Izvršnog veća, odnosno kasnije Pokrajinske vlade i predsednik Pokrajinske vlade se ne bavi nikakvim sanducima, nikakvom pogrebnom opremom, niti znam o čemu gospodin Martinović priča. Možda priča o aktivnostima nekog od sekretarijata ili nekog od pokrajinskih institucija, ali pričati u kontekstu izbora predsednice parlamenta o mrtvačkoj, mrtvačkoj, odnosno pogrebnoj opremi krajnje je neprimereno.Niti sam pogrebnik, niti sam grobar. Gospodin Martinović me je pomešao sa osnivačem svoje stranke. Hvala vam.

ja sam već jednom odustao od replike, ali pošto me je ponovo pomenuo gospodin Martinović, onda moram.Veoma sam zaprepašćen, jednostavno sam ovde psihički uzdrman. Gospodin Martinović izjavljuje da je povukao sve ono što je nekada izjavio protiv Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Kako je to moguće? Gospodo, znači li to da je povukao i sve što se tiče diplome Tomislava Nikolića? Prvi put sam od Aleksandra Martinovića čuo da Toma ima falš diplomu, da je dobio diplomu, a da nijedan ispit nije polagao, da je u vreme navodnog polaganja ispita bio u Strazburu itd.Molim nemojte ovo dozvoliti ovde u Skupštini. Čovek koji je izvor mojih informacija o diplomi Tomislava Nikolića sada odustaje. Dovodi u zabludu srpsku javnost. Mi smo to posle proveravali, nisam se ja uzdao samo u Aleksandra Martinovića. Imao sam ja mog vernog Zorana Krasića, kome nije bilo teško da obiđe te fakultete, da utvrdi datume, časove polaganja ispita i da uporedi sa mestima gde je tog dana Tomislav Nikolić službeno boravio. Ne dozvolite mu da se odriče cele svoje prošlosti da bi se sada umilostivio liderima svoje stranke, ne može to. sam gospodine Šešelj da vi umete jače da udarate, ali mislim da niste u kondiciji.Mislim

nema.Gospodine Pajtiću, nisam rekao da ste vi grobar. Rekao sam da ste vi, evo biraću najučtivije moguće reči, proneverili sredstva građana Vojvodine time što ste, odnosno vaš pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, a nemoguće da ne znate šta je taj čovek radio dok je bio na toj funkciji, dali 24 miliona dinara pogonu za proizvodnju pogrebne opreme i čovek umesto da vam vrati novac, ima obavezu da vam vrati mrtvačke sanduke.I ne samo to, potpisivali ste ugovore, odnosno vaši pokrajinski sekretari, vaši direktori, da vam ljudi vraćaju umesto novca, više ne znam ni šta ste vraćali, četkice za zube, antifriz, sifone, vino belo, crno, ovakvo, onakvo. Pitaj Boga šta ste radili, sve da vam vraćaju, samo nemoj da vam vraćaju pare, jer vi najviše od svega volite pare. Ja sam to, gospodine Pajtiću, dokazao na osnovu jednog rešenja koje imam, a koje se tiče onoga što je radio vaš pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj. Nažalost, ovakvih rešenja ima koliko vam duša hoće i zbog toga se Vojvodina nalazi u teškoj situaciji u kojoj se nalazi.A zbog onoga što ste rekli, gospodine Pajtiću, kako se ovde teroriše manjina, kako nemate nikakva prava, evo, gospodine Pajtiću, budite makar toliko pošteni pa recite da li je danas na moju inicijativu sazvan sastanak sa predsednicima poslaničkih grupa? Da li smo, a nismo morali, ustupili dva potpredsednička mesta, jedno za vas, tj. za vašu poslaničku grupu, a drugu za poslaničku grupu Saše Radulovića, i Narodna skupština Republike Srbije, umesto šest, imaće sedam potpredsednika? Kaži te mi, kada ste se vi ponašali na taj način? Kada ste vi opoziciji izlazili u susret, sem što ste je kažnjavali, izbacivali iz sale, govorili o njima sve najpogrdnije?Dakle, mi smo na delu pokazali, gospodine Pajtiću, da smo spremni na dijalog, da smo spremni da menjamo političku kulturu u Srbiji, zato što nema potrebe da se mi vas plašimo. Pa, vi ste jedva prešli cenzus. Vi ste stranka koja je još malo pa statistička greška. Čuj, Srpska napredna stranka se plaši Bojana Pajtića i njegove stranke koja je osvojila 6,02% glasova na izborima?! Jaka stranka i jaka politička moć. Dakle, ne iz razloga što vas se plašimo, nego zato što smo hteli da pokažemo da smo tolerantni, da smo drugačiji od vas, da može u ovoj Skupštini da se radi i po drugačijim merilima, nego što su merila DS.Dakle, DS.Dakle, gospodine Pajtiću, od SNS, kada je u pitanju demokratija, kada je u pitanju politička kultura, pa i parlamentarna politička kultura, možete samo mnogo toga da naučite. ovde se dešava nešto neverovatno. Aleksandar Martinović me dovodi u vezu sa DS, tvrdeći da zajedno sa njima napadam Aleksandra Vučića. Ja Vučića danas nisam ni pomenuo. Ja se spremam da napadnem Aleksandra Vučića kad ovde podnese ekspoze o programu nove Vlade. Ja sam govorio o Tomislavu Nikoliću i njegovoj lažnoj diplomi. Braneći Tomislava Nikolića i njegovu lažnu diplomu, Aleksandar Martinović dovodi u pitanje diplomu Aleksandra Vučića. Diploma Aleksandra Vučića je nesporna, gospodo. Ako je išta kod njega nesporno, onda je nesporna fakultetska diploma. Nemojte te teze menjati.Evo, ovde je profesor Ljubiša Stojmirović koji je sve ispite Tomislava Nikolića polagao, sve naučne radove, diplomski rad, master rad, počeo da piše doktorsku disertaciju. Neka vam on to sve objasni kako je radio, i dobro mu ide. Sada zajedničke naučne radove objavljuje sa Tomislavom Nikolićem. Sprema ga za doktorat. imaju nekoliko zajedničkih naučnih radova, dva ili tri. Je li, Ljubiša, klimni glavom, je li tri? I, gde ih objavljuje? U Nišu, jer tamo ne znaju o kome se radi. Misle neki normalni Tomislav Nikolić koji zaista nešto piše. Na stranu kakav je kvalitet radova, to je tek posebna priča, ali nije bitno, Tomislav Nikolić ne zna ni takve da napiše. Nemojte menjati tezu, opredelite se između Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Kada ja napadam Tomislava Nikolića, onda branite samo Nikolića. Kada budem napadao Vučića, onda branite Vučića. Nisu oni braća blizanci valjda, ili ja nisam informisan o trenutnom stanju u vašoj stranci, ili vas nisu informisali. Ako vas nisu informisali, brzo letite s te funkcije šefa poslaničke grupe.

Zamoliću predsedavajućeg da poštuje Poslovnik Narodne skupštine i tačku 106. Poslovnika koja eksplicitno kaže – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Trenutno se vodi pretres o izboru budućeg predsednika Narodne skupštine. Ja vas molim da se ponašate odgovorno, jer ako postupate mimo Poslovnika trošite vreme poslanika, trošite vreme građana Srbije koji sve ovo plaćaju. Hvala.

kada se radi o raspravi, onda se držimo dnevnog reda. U replikama, nažalost, ljudi izlaze izvan dnevnog reda, jer se tu odgovara na neka direktna pitanja, ispravljanja, da li su tačna ili ne itd. Ali, sada vi prisustvujete nečemu da ljudi ne poštuju apsolutno dnevni red i njega se ne pridržavaju, to ostaje činjenica.Ja

i što ste poznavali proceduru, zamolila da obratite pažnju na Poslovnik koji imate pred sobom i da zaista član 104, koji govori o dostojanstvu ovog parlamenta, upotrebite neki put, obratite pažnju

i tako ćete ući u istoriju ovog parlamentarizma.Znači, vi imate pravo, i nemojte to da shvatite u pežorativnom smislu, ako ste se umorili da se odmorite jedno vreme. Zato tu postoje naše koleginice koje vam pomažu u radu. One nisu ovde politička ikebana, nego mogu, takođe po pravilima našeg Poslovnika, da nastave da vode ovu sednicu, a vi da se u nekom momentu i odmorite. To rade svi predsednici, daju svojim potpredsednicima, a ovog puta osobama koje vam pomažu.Jer, ovo je sve samo nije ono o čemu su govorili poslanici kada su počeli da govore o kandidaturi mojoj za predsednika parlamenta. Bili su dovoljno korektni i nisu govorili o mojoj ličnosti. Neki su nešto rekli pozitivno, neki nešto negativno, ali zato i postoji parlament, ne da hvalimo jedni druge, nego da kažemo istinu iako svako od nas sebe vidi u ogledalu u najboljem svetlu, ali to nije uvek tako. Ali ste dozvolili, naravno, opet pod okriljem demokratije, što podržavam, da pričamo o širokim temama.

polako, doći će i to vreme. U politici treba, profesore, i strpljenja. To smo naučili.Ali, molim vas da se vratimo na dnevni red i molim vas da iskoristite pravo poslovničko

i ja tražim da se poslanici opredele i da glasaju da li ste vi povredili Poslovnik ili niste.Vrlo sam dobronamerna i mislim da parlament ne liči na ono o čemu su govorili poslanici opozicije u prethodnom delu ove sednice. Hvala vam. biste morali znati da ja ne radim pod pritiskom, nikad, pa ni sada. Znam da vam možda nisam po volji kao predsedavajući, ali bilo bi dobro da ste savetovali svog predlagača da se više koncentriše na vaše vrline koje će ovde vas preporučiti za predsednicu, umesto obračuna sa drugim političkim strankama. Prema tome, ovo što meni prebacujete, bilo bi bolje, bliži vam je sada, da to učinite gospodinu Martinoviću.Drugo, što se tiče umora, ja nisam umoran i, kao što vidite, ne mičem se odavde i mogu da ostanem do ujutru i o tome se ne radi. Ne radi se o tome, radi se o dostojanstvu Skupštine, da ne dozvoljavam da se bilo šta smandrlja i da onda u ponoć, kada već ljudi spavaju i niko ne gleda, da vas onda biramo u mraku. Vi ne zaslužujete da budete izabrani u mraku u jedan po ponoći, nego kad je i vreme, dok radimo, šest sati, sedam, kada to gledaju svi gledaoci.Prema tome, nemojte brinuti o mojoj kondiciji, ona, moram da vas iznenadim, kao što vidite, sedim ovde neprekidno i sedeću dokle treba, ali apelujem još jednom, očekivao sam da je ovo konstitutivna sednica i da će svima biti drago da to završimo u toleranciji i na miru. Bio je jedan sastanak sa šefovima poslaničkih grupa, dogovorili smo se i izgledalo je da će se sve normalno završiti, ali očigledno ja ne znam iz kojih motiva ili strasti mi ovo beskrajno produžavamo. To je cela priča.Izvolite. nećete da me sprečite da govorim danas na sednici, ja sam samo kandidat.Vi ste ugrozili sada, dakle, povredili član 7. stav 1. jer ste vašim komentarom ugrozili dostojanstvo Narodne skupštine. Vaš zadatak je bio da mi odgovorite da li ste prekršili ili niste članove Poslovnika koje sam citirala, pod jedan, a pod dva, ako ste želeli da uđete u polemiku sa mnom, u repliku, morali ste da se odjavite sa mesta predsedavajućeg, da sednete u klupe vaše poslaničke i da mi odgovorite šta god želite. Ne tražim uopšte da nekom budem politički simpatična ili nesimpatična jer u politici takve kategorije uopšte ne postoje, a da li ću dobiti poverenje većine poslanika u ovom parlamentu, to ćemo videti kada dođe glasanje na red. red. Vi ako ste mislili da govorite o meni, trebalo je da se prijavite, a ako ste mislili da koristite mesto predsedavajućeg danas da bi rekli šta mislite o meni i o predsedavajućem, onda je

i o ovoj povredi Poslovnika zato što vi radite sve ono o čemu su vaši poslanici tražili da ja u budućnosti ne činim, ako sam uopšte činila i u prošlom mandatu. Znači, vi ste tu da pravite red u ovom parlamentu, ne treba toga da se stidite. Morate da imate iste aršine prema opoziciji i prema vladajućoj većini. Ne postoje simpatični i manje simpatični poslanici, pogotovo ne danas kada je konstitutivna sednica. Ne bi trebalo nikad, to sam razumela barem od prethodnih govornika, onih koji neće glasati danas za mene, ali imaju vremena da se predomisle jer ću ja dokazati da sam dobar kandidat za predsednika parlamenta. Zahvaljujem.

da nije bilo povrede Poslovnika, već najbolje namere da se Skupština bavi tačkom dnevnog reda i da obavi zadatak koji joj je danas dat.Sada

pošto za sve godine parlamentarnog života i svog parlamentarnog iskustva nije naučila jednu stvar, a to je da ne može poslanik da povredi Poslovnik, nego može samo predsedavajući. Prema tome, ne znam na koga se odnosila njena izmišljena povreda Poslovnika. Da li je to uputila vama, kao članu Demokratske stranke i trenutnom predsedavajućem, ili je to uputila meni, ali je onda žalosno da za sve ove godine nije naučila da samo predsedavajući može da povredi Poslovnik. Prema tome, morali ste da je prekinete upravo zbog razvoja demokratije, očuvanja dostojanstva ovog parlamenta i jednakog odnosa prema svim poslanicima u ovom sazivu, a ja smatram da ste ovoga puta danas pokazali da imate dvostruke aršine prema poslanicima, jedne čujete, a druge ne čujete, jednima dozvoljavate povredu Poslovnika, a drugima ne dozvoljavate.Sad ću vam reći šta sam rekla… Ja molim sada u ime naše poslaničke grupe, a to mi je dozvolio predsednik poslaničke, da se ne bi javljao još jednom, da odredimo kratku pauzu i da se dogovorimo o daljem vođenju sednice, da li vam je potreban odmor, pet, deset, petnaest minuta, pola sata, nigde ne žurimo, produžili ste rad preko 18 časova i da se dogovorimo možda i o uvaženim koleginicama, ne treba ih uopšte potcenjivati, imaju parlamentarno iskustvo, da jedno vreme i one vode sednicu. Zahvaljujem.Naravno, povredili ste Poslovnik i tražim da se glasa o tome. su se strasti usijale i mnogi su umorni, a ne ja, dajem pauzu svima deset minuta. Hvala

Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću svakako govoriti držeći se dnevnog reda, ali ne mogu da ne izrazim svoju zgranutost dosadašnjom raspravom pojedinih narodnih poslanika. Ovo ne obećava baš da će se ova Narodna skupština mnogo brinuti o interesima građana i o interesima države.Demokratska stranka Srbije i Srpski pokret Dveri zajedno su izašli na ove izbore sa čvrstim uverenjem da su ovom društvu i državi potrebne promene kako politike, tako da su potrebne i promene kadrova koji tu politiku vrše. Izborom, gospođe Maje Gojković vidimo da se mnogo toga neće promeniti i da će i ovaj skupštinski saziv održavati politiku kontinuiteta sa onim što je bilo i ranije.Ono

ja se usuđujem da ih podsetim na to da pojedine države EU toliko poštuju parlamentarni život i svoje parlamente, odnosno skupštine, da je običaj da je predsednik Skupštine obično iz opozicionih redova. Na primer, Malta, a da ne govorimo i o Skandinavskim zemljama.Mi

stranaka.Naravno, želela bih samo da kažem da i način i ponašanje poslanika iz ovog poslaničkog kluba SNS zaista, evo dok ja govorim, a inače i dok su govorili drugi, zaista plasiram i pored svega gospođu Maju Gojković jako visoko na listu poželjnih, jer ona je spram mnogih koji sede u tom poslaničkom klubu prava kraljica demokratije.

moram da kažem da i današnja sednica, konstitutivna sednica obećava loše i ukazuje na to da će se sve ono što je bilo loše u prethodnom sazivu odvijati i u ovom sazivu.Da krenemo samo kako je sazvana Skupština, kako je sazvana ova konstitutivna Skupština. Evo, ja sam dobila juče nešto posle 16,00 časova telegram da dođem danas na konstitutivnu Skupštinu u 10,00 časova. Znači, ni jedan ceo dan nije ostavljen narodnom poslaniku da se pripremi, a tu vidimo onu istu praksu koja je bila u prethodnom sazivu, a ta je da se da se sazivaju sednice tako na brzinu, sve nešto po hitnom postupku, da se o mnogim zakonima i ne diskutuje i da se opozicioni poslanici u potpunosti zaista šikaniraju.Ono što takođe želim da kažem u vezi sa izborom gospođe Maje Gojković.Maja Gojković je prekršila Ustav. Naime, mi smo imali sada izbore na svim nivoima, imali smo i lokalne izbore. Maja Gojković je prekršila Ustav time što nije raspisala lokalne izbore na Kosovu i Metohiji, a to je bila njena ustavna obaveza. Time je ona pokazala da ona sprovodi politiku SNS i da se ne drži Ustava, jer ako Ustav kaže, a kaže da su Kosovo i Metohija deo Srbije onda u svakom slučaju izbori su trebali i tamo da se održe. To da je u prethodnom sazivu, a vidimo da će to biti i u ovom, ovaj visoki dom i Narodna skupština se pretvorila u ništa drugo nego jedan servis vlasti umesto da bude kontrolni organ vlasti, pretvorila se u servis vlasti i vidim da to pretvaranje u servis vlasti će trajati i još više će se intenzivirati.Danas, dame i gospodo narodni poslanici nije samo dan kada se bira predsednik Skupštine već je to i dan kada se uspostavlja atmosfera i način rada koji će obeležiti rad Skupštine.

biće veoma aktivni, imaće niz predloga. Za te svoje predloge oni će tražiti podršku od opozicionih stranaka ali naravno i od stranaka u vlasti. U tom smislu jako je važna uloga gospođe Maje Gojković kao buduće predsednice parlamenta. Prvi korak u radu Narodne skupštine treba da bude formiranje anketnog odbora koji će ispitati sve okolnosti i zloupotrebe vlasti u vreme izborne kampanje, na sam dan izbora, u izbornoj noći i tokom brojanja glasova.

majstor inače u zameni teza, po sistemu – držte lopova, želi da ceo anketni odbor i priču o tome svede na noć

i sve ono što znači krađu, a o tome imamo jako mnogo dokaza, ne samo tog dana ni te noći, ni posle štelovanja rezultata nego i nešto što se dešavalo i pre samog dana glasanja.

i da od onoga ko je bio lopov i ko je pokrao izbore napravi žrtvu, a od žrtve da napravi lopova.Takođe mi ćemo tražiti kao DSS formiranje formiranje još jednog anketnog odbora, a to je anketni odbor za „Sava malu“. U toj izbornoj noći, nedaleko od RIK desilo se

inertnost, indolencija i policije i tužilaštva ukazala na to da će Odbor za kontrolu Službi bezbednosti imati i te kako posla. Mi ćemo tražiti takođe formiranje i tog anketnog odbora.(Maja tražićemo od predsednice Skupštine da sazove sve predsednike poslaničkih klubova i da inicira promenu Poslovnika. Srpska napredna stranka već četiri godine se vadi na to da je našla zemlju u užasnom stanju, da taj Poslovnik ništa ne valja, ali da oni nisu bili u stanju da ga promene.(Veroljub Arsić, s mesta:

Poslovniku.)Recimo, kao primer neusklađenosti Poslovnika sa Ustavom ja ću navesti ustavno pravo narodnih poslanika da predlažu zakone. „Članom 107. Ustava Srbije propisano je“, citiram,

praksi ovo pravo poslanika suspendovano je jer prilikom utvrđivanja dnevnog reda poslanici vladajuće većine nikada ne stave na dnevni red predloge zakona koje predlože poslanici opozicije.Naša predložiće ova dva anketna odbora, predložiće čitav niz zakona, zakon o poreklu imovine, zakon o vojnoj neutralnosti i mnoge druge zakone i zato ćemo tražiti podršku i promenu ovog Poslovnika.(Vladimir na kraju, ja moram da se osvrnem i na ono što je govorio gospodin Martinović, jer gospodin Martinović je prozvao ne samo prozvao ne samo DSS nego i mene lično čudeći se naravno, usput lepeći etikete kolegama iz Dveri za „ljotićevstvo“, fašizam i slične stvari na šta je već kolega Obradović odgovorio,

koji je bio do juče uvereni radikal i priča ono što je pričao a gospodin Pajtić je to citirao pa da ja ne citiram ponovo gde ne znamo kada je gospodin Martinović govorio istinu, onda ili danas.Ja mislim da bi jedan konvertit kao što je on trebalo

smeš da govoriš sa mesta, ako ti niko nije dao reč. To ti piše u Poslovniku. Nemojte se nervirati, žao mi je, ali ja ću izdržati to.Molim vas, gospođo Rašković, držite se ipak, dajte primer onima koji se do sada nisu držali dnevnog reda, pa se okružite oko izbora predsednice, njenih kvaliteta ili izbora, ili već šta god hoćete, da ne bi sa druge strane imali opstrukciju Skupštine, čime odlažu de fakto izbore. Gospodine predsedavajući, ja mislim da sam se ja i te kako držala dnevnog reda i sve što smo rekla bilo je vezano za izbor predsednika Skupštine, odnosno predsednice Maje Gojković koja je jedini kandidat i koja ovde ima većinu, pa je jasno potpuno da će ona biti izabrana. Ali, ja sam samo dala određene predloge i određene primere gde bi ona, gde očekujem ja kao predsednik

oštro opoziciona stranka i mogu da poručim da ćemo se mi zalagati za sve ono što je značajno za ovu državu i narod. Mi nećemo biti nikada opozicija ni državi Srbiji ni narodu, mi ćemo se zalagati za sve što je nacionalno, što je u interesu građana i u interesu države, ali zalagaćemo se i za sve što je demokratsko.Građani Srbije koji žele da čuju glas protiv NATO, koji žele da čuju glas protiv EU, u nama će imati svog govornika, kao i građani koji žele da žive od svog rada i koji su pristojni. Hvala vam. Hvala